Izvolite,

Hvala svima

Hvala vam

Gordan (HDZ)** Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine, prvo čitanje, P.Z. br. 549, Predlagatelj je zastupnica Katarina Peović na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS-a.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 Želi li predlagateljica dati dodatno obrazloženje? Izvolite, zastupnica Katarina Peović. Dobar dan svima. Nije moglo bit neugodnijeg trenutka za Vladu od ovog da se raspravlja o ovom zakonu, o Zakonu o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine. Nezgodno, Vlada je dala negativno mišljenje na taj zakon ustvrdivši da nema nikakve potrebe da se vrati Zakon o ispitivanju porijekla imovine jer da postoje drugi mehanizmi kojima se neka nezakonitost utvrđuje. Dobili smo iscrpno mišljenje Vlade o kojem ću nešto malo kasnije reći više, no ono što je nezgodno za Vladu je da je utvrđeno, kao što svi znamo, da 30. ministar mora otići iz Vlade zato što je njegov savjetnik doslovno dilao svojim utjecajem. Ti meni daš 140 tisuća eura, ja tebi dam 140 tisuća eura, ti meni isplatiš pola. Ta afera pola-pola ili afera mreža jedna je od mnogih koje demantiraju Vladu u njezinu stavu da ne treba vratiti Zakon o ispitivanju porijekla imovine. Ministar Filipović je rekao da ništa nije znao, a da je njegov savjetnik jedan od najimućnijih i najostvarenijih ljudi u Hrvatskoj, te da ne može vjerovati da bi ulazio u takve sitne dilove. No mi u Radničkoj fronti možemo vjerovati i smatramo da su upravo takvi sitni dilovi vrlo često razlog zašto su neki basnoslovno bogati. Posjetimo se samo nekih ministara u Plenkovićevoj Vladi. Lovro Kuščević, ministar uprave i propali poduzetnik koji nakon što se učlanio u HDZ, evo dolazi do brojnih nekretnina i pašnjaka koje prenamjenjuje u građevinska zemljišta. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade, koja je vlasnicima brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda omogućila da iz Agrokora izvuku više od pola milijarde kuna. Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, eto uhićena je zbog posla od 13 sitnih milijuna kuna sa softverskom firmom sa samo jednim zaposlenim koje je ugovorilo ministarstvo dok mu je ona bila na čelu. Sjetimo se Darka Horvata, ministra graditeljstva koji je završio u pritvoru zbog dodjele višemilijunskih poticaja i potpora bliskim poduzetnicima. Inače je najpoznatiji po tome što nije obnovio nijednu kuću na Baniji. Pa sjetimo se Josipa Aladrovića, svi oni padaju pomalo u zaborav, bivši ministar rada koji je optužen za namještanje natječaja za posao. Inače je zaslužan i za donošenje antiradničkog Zakona o radu koji se 2.g. pisao u tajnosti. Pa ko se više sjeća Ivana Paladina, ministra graditeljstva koji se više bavio objašnjavanjem porijekla svoje imovine nego obnovom od potresa, potresa, itd., itd.. Sve su to za Plenkovića jamranja jalnih oponenata. Ivica Todorić je pošteno zaradio svoju štednju u privatizaciji. Nadan Vidošević je svoju štednju zaradio krvavim radom u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Milan Bandić je godinama pošteno delao za svoju štednju i svoj fendi namještaj. Vinko Zulim iz mog kraja pa godinama je radio za to da bi se prežderavao janjetinom na društveni račun. HDZ se pošteno naradio i namučio prilikom otvaranja crnih fondova u koje je spremao svoju štednju jer u ovoj državi nitko ne cijeni poduzetništvo. I onda se pojave ekstremisti iz Radničke fronte koji tim dobrim ljudima žele oduzeti imovinu, pošteno stečenu štednju, pošteno stečeno sve. Zaista sramotno. Smatram da bi ovim ljudima svima koje sam nabrojala trebali dati red, velered dr. Franje Tuđmana za doprinos hrvatskom gospodarstvu. To bi vjerojatno bio ispravan odgovor na ono što se ovdje dešava. Dakle, vrlo nezgodan trenutak za upozoravanje da moramo vratiti Zakon o ispitivanju nezakonito stečene imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine. Taj zakon dakle je simbolički jel, simbolički nestao odnosno ukinut je 1990. godine i jasno je da je on zapravo zakon koji stoji na samom pragu istočnog grijeha ove države, pljačkaške pretvorbe i privatizacije koju je čak i po tom zakonu koji su sami sebi donijeli Šima Krasić revizorica u Račanovoj vladi utvrdila da je proveden nezakonito odnosno da je 95% pretvorbe i privatizacije provedeno da su uočene neke nepravilnosti. Dakle, niti zakon si mogu donijeti po kojem mogu pljačkati u toj pretvorbi i privatizaciji. Dok to ne riješimo neće biti bolje. Ono što ne možemo vjerovati je da će smjenom jednog ministra doći do neke poštenije vlade ili da će smjenom čak i jedne stranke drugom doći do neke poštenije vlade. Moramo vratiti i uspostaviti mehanizme da se takvo nešto ne dešava. U odgovoru da, Vlade na ovaj naš prijedlog zašto to ne treba donijeti nema ništa o tome kako je to moguće da MMF procjenjuje da u Hrvatskoj postoji čak negdje oko 4 milijarde eura sive ekonomije, a da u izvješću DORH-a dobijamo podatak za 2020. godinu pazite da je oduzeta imovinska korist rekordna 2022. godine, znate koliko 28 milijuna eura. Pa sad vi gledajte taj nesrazmjer oduzete imovinske koristi, znači to je djelovanje DORH-a i USKOK-a zajedno, 28 milijuna eura najviše u proteklom petogodišnjem razdoblju, a sive ekonomije prema procjeni MMF 1/3 BDP-a. Pa o čemu mi pričamo? I onda nama mišljenje Vlade dolazi koje kaže pa mi već imamo sve uspostavljeno, pa mi već imamo Poreznu upravu koja to, koja to kontrolira. Pa da, kontrolira na prekrasan način. Na takav način da se ništa od sive ekonomije ne utvrđuje. Pazite ovo, od tih famoznih 28 milijuna eura USKOK je prikupio tek 8,5 milijuna eura za kazneno djelo zlouporabe ovlasti. ja bih rekla nesretnih 12 osoba su čopili jel i kaznili ih za zlouporabu ovlasti. Među njima nije bio jel ovaj savjetnik Filipovićev. Tih bijednih jel 12 osoba i 3 milijuna eura naplaćeno. 1,5 milijuna eura su naplatili od 10 sirotanovića koji su, za koje se utvrdilo da su utajili porez. Procijene znači, realne procjene i Državnog zavoda za statistiku i MMF-a kažu da je to 1/10 najvjerojatnije onoga onoga što bi trebalo utvrditi i naplatiti. I nama dolazi ministarstvo sa svojim mišljenjem evo nije potrebno, stvarno nije potrebno uvoditi novi zakon to sve već radi Porezna uprava, kaže kontinuirano prikupljamo podatke na temelju kojih utvrđujemo raspolaže li fizička osoba imovinom ili sredstvima za privatnu potrošnju koja višestruko premašuje primitke. Ma koja prikupljanja podataka? Pa mi saznajemo za takve skandale samo ili od medijskog istraživačkog novinarstva kojem to nije posao već je to posao Poreznoj upravi ili to saznajemo u situacijama kada USKOK nekog ono ozvuči, kao u slučaju Kovačevića. I onda saznajemo da eto Kovačević ima još 4 stana uz Zagrebu, slučajno smo to saznali zbog afere koja je došla zbog ozvučivanja u slučaju Željke Markić evo još se nije pokrenuo znači niti postupak, ali istraživačko novinarstvo utvrđuje da je gospođa Markić došla do 6, tako je do 6 nekretnina u godinu i po, ukupno ima 9 do 10 nekretnina. Na suđenju iz 2017. godine Željka Markić je prijavila da ima od 6 tisuća kuna, a njezin suprug od 13 tisuća kuna, pa ja sad pitam kako se to steknu nekretnine, imovina itd., a da ima ljudi puno više od onog, deset puta više od onog što ste utvrdili sa svojim neovisnim institucijama pokaz… znaju svi u Hrvatskoj. Svi u Hrvatskoj znamo za nekog susjeda, za nekog tko znate da ima neki dohodak koji nije ekvivalent njegovoj imovini. Šta vam još pokazuje da niste nikakve proveli niti neovisna ispitivanja, niti porez na rad i svoj posao? 2014. godine smo dobili podatak da o koncentraciji štednje i od tada HNB pa i na naše inzistiranje od prvog dana od kad smo ušli u sabor ne želi objaviti te podatke, ali će ih možda objaviti i ako ih objavi to će biti isključivo na naše inzistiranje u ponedjeljak odnosno idući tjedan po prvi puta nakon 2014. godine podaci o koncentraciji štednje. Šta je ta 2014. nama rekla? Pa da 1,7% najbogatijih u Hrvatskoj drži preko 40% štednje. Taj podatak i ta koncentracija mogu biti samo veći, mogu biti samo radikalniji, mogu biti samo gori na štetu društva, društvene većine. A kako se dolazi do tih ogromnih novaca? Pa evo Filipović kaže to je jedan od najbogatijih ljudi Lovrinčević, njegov savjetnik i najispunjenijih. Kaže ja ne vjerujem da bi se on upuštao u sitne dilove. Pa mi u Radničkoj fronti vjerujemo, mi vjerujemo da se do milijuna ne dolazi tako da se pošteno radi u Hrvatskoj nego tako da se pljačka i otima i to iz Državnog proračuna. Tako su sve ti vaši domoljubi došli do tog bogatstva, a nije ni čudno uzmemo li u obzir da ste zločinačka organizacija koja je od prvog dana kad je došla na vlast u Hrvatskoj gledala samo kako da pokrade, otuđi i oduzme i to je vaš politički program. A to da nama ne treba više Zakon o ispitivanju porijekla imovine to je smiješno. Taj zakon nije trebalo ukinuti, a kad smo ga ukinuli započela je pljačka pretvorbe i privatizacije i nije se nasta… nije se zaustavila do današnjeg dana, a zaustavit će se kada prvo HDZ siđe s vlasti, al onda kada HDZ siđe s vlasti onda treba uspostaviti progresivnu vladavinu koja će vratiti između ostalog i Zakon o ispitivanju porijekla i imovine i držati se tog zakona jer slažem se, slažem se s tim da vi možete reći da samo vraćanje zakona nije dovoljno, da to može biti čisti populizam. Može, može, imate toliko zakona u kojima ste pokazali da to može biti čisti populizam, ali ukoliko želite stvarno istražiti tko ima i odakle mu onda možete uspostaviti jači, jaču Poreznu upravu ili čak jedan jači porezni USKOK. Možemo reći da je za vrijeme vlade SDP-a uspostavljen i to ne zakonima nego podzakonskim aktima jedan jači USKOK kada je dolijao i Mamić i njegovi offshore računi su otkriveni, ali od tada kreće ozakonjenje, HDZ kad je došao na vlast rekao je to su sve podzakonski akti to nije zakonski, kreću ozakonjenje poreznog USKOK-a i zapravo eutanazija poreznog USKOK-a i od tada se ništa više bitno nije istražilo niti će se istražiti. Još jedna stvar zašto Zakon o ispitivanju porijekla imovine i zločesto oduzimanje nezakonito stečene imovine koju bi radikali iz Radničke fronte uveli je potreba da se osim što se istraži, oduzme što je nezakonito stečeno treba i oporezovati ono što je zakonito stečeno. Zato što u Hrvatskoj praktički ne postoji zakon za bogate, bogate, zakon na neto bogatstvo, ne postoji zakon porez pardon na nekretnine, ne postoji porez na imovinu i mi predstavljamo poreznu oazu za bogate, poreznu tamnicu za siromašne. Nigdje u Europi nije uspostavljen takav regresivan porezni sustav kakav mi imamo i to nisam rekla ja i radikali iz Radničke fronte nego je to statistički podatak Eurostata iz 2021. godine gdje je Eurostat utvrdio da imamo najregresivniji porezni sustav u Europi, da najviše oporezujemo siromašne, a najmanje bogate što znači da imamo visoki PDV, jedan od najviših u Europi, a da nemamo nikakve poreze koji bi oporezovali bogate. OEC predlaže ukoliko nemate porez na imovinu, porez na nekretnine nemate kod nas dobro uređen porez na nasljedstvo onda se treba uvesti porez na neto bogatstvo, to predlaže OECD, to ne predlažemo mi, ali HDZ naravno neće to uvesti. Zašto je važan i porez? Zato što porez o neto bogatstvu, porez na neto bogatstvo i Zakon o ispitivanju porijekla imovine zapravo predstavljaju dvije povezane stvari. Da biste uistinu znači utvrdili porijeklo imovine tih silnih bogataša u Hrvatskoj koje nitko ne oporezuje morate imati uspostavljen dobar porezni sustav. Porezna uprava ne radi svoj posao. Ali zašto ona ne radi svoj posao? Zato što ona nema potrebe raditi svoj posao jer ona traži samo nepravilnosti vezane uz naplatu poreza, a pošto vi nemate naplatu poreza oni nemaju potrebe istraživati odakle Željki Markić 6 nekretnina u godinu i po. Tako da moramo uvesti porez na neto bogatstvo da bi imali i mehanizme za ispitivanje porijekla imovine. Što rade bogati koji nisu oporezovani, ni nitko ih ne provjeravam, ne znamo odakle je došla njihova imovina osim kad ovako evo spektakularno istraživačko novinarstvo otkrije nezakonitosti, oni kupuju nekretnine. Takvim gomilanjem nekretnina na koje se ne plaća porez oni diži cijene nekretnina. Zato naši mladi ne mogu kupiti nekretninu, naši mladi odlaze van jer ne mogu ostvariti temeljnu potrebu, a to je krov nad glavom i zato treba uvesti jedno i drugo. Zakon o ispitivanju porijekla imovine i porez na neto bogatstvo kojim se treba oporezovati stvarno onih samo 1% najbogatijih. Ne da oporezujemo siromašne, umirovljenicu koja u svakoj kupovini u dućanu plati 25% poreza na skoro svaki artikl nego one bogate koji imaju po 10, 15 nekretnina u Hrvatskoj, takvi dolaze često kao ministri. Vidi se i zašto, zašto bi netko uopće došao na mjesto ministra sa tako niskom plaćom, pa zato da ima mogućnosti koristiti svoj utjecaj. Ono što mi preporučujemo je dakle spajanje ta dva prijedloga. Što se tiče zakona, znači Zakona o ispitivanju porijekla imovine i uvođenja poreza na neto bogatstvo. Što se tiče samog Zakona o ispitivanju porijekla imovine tu HDZ može do sutra pričati da nemaju, da nema potrebe za njim, da oni neće to uvesti i naravno da neće, uvest će ga neka progresivna vlada, ali ono što ljudi misle o tom zakonu je sasvim jasno i zato je potpuno nevjerojatno da nemate potrebu odgovoriti na ono što vam kažu ljudi, narod, društvena većina, a 2019.g. je provedeno ispitivanje koje kaže da čak 83% ljudi smatraju da se treba vratiti Zakon o ispitivanju porijekla imovine i slažu se da bi trebalo oduzimati nezakonito stečenu imovinu od '90. do danas, istražiti i oduzimati, da 83% ljudi to smatra. Znači istraživanje pokazuje da ste vi zapravo u opoziciji prema velikom dijelu hrvatskog građanstva. HDZ radi sustavno na materijalnom uništavanju neovisnih institucija koje imaju zadaću vršiti nadzor nad imovinom bogataša. A to da se nitko ne želi javiti na, za šefa USKOK-a dovoljno govori. Taj zakonski okvir koji je krenuo uspostavom HDZ-ove vlasti u dva mandata stvarno je nešto drugačiji i degradirajući u odnosu na PNUSKOK iz 2014.g. koji je kada je dolijao Zdravko Mamić otkriveni su offshore računi braće Mamić, zatim, zatim HDZ kreće zakonski uređivati PNUSKOK i to Zakonom o Poreznoj upravi, pa je PNUSKOK pripojen Središnjem uredu Porezne uprave 2017.g., te preustrojen, al de facto ga se eutanaziralo. Što se tiče afera i mogućnosti da ih uopće utvrdimo ono što je ključno je da moramo priznati i od tada može krenuti nekakav oporavak, a to je da je sama pretvorba i privatizacija bila kriminalni čin, pa podsjetit ću vas, zašto ne reći i to? Mislim da zbog povijesti i istine je potrebno ponavljati neke stvari. U Jugoslaviji je s obzirom na vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju prevladavalo društveno vlasništvo, što je značilo, podsjetit ću one koji možda se toga ne sjećaju, da su poduzeća, firme, banke, tvornice, hoteli i trgovine mahom pripadali čitavom društvu tj. svim stanovnicima, da bi 1990. u Hrvatskoj 98% radnika radilo u poduzećima u društvenom vlasništvu, usput rečeno 1/3 stanovnika je živjela i u društvenim stanovima jel, nisu bili, rob…, robovlasničke odnose da bi ostvarili temeljnu potrebu stanovanja jel. Prve privatizacije su započele još 1979.g., no do glavnog privatizacijskog procesa dolazi nakon '90.-te pretvorbom, i ako nekom to nije jasno, društveno vlasništvo pretvoreno u državno, znači formalnopravni proces koji je bio upitne vrijednosti i valjanosti da bi se zatim državno vlasništvo postupno počelo privatizirati. Ono što trebamo isto tako podcrtati i pošteno reći da je sam taj proces kriminalan jer je nešto što je bilo društveno i što su svi gradili, postalo privatno.

Od privatizacije kaže trebalo bi bit izuzeto jedino one pravne osobe i tvrtke koje su proglašene od strateškog interesa za RH. Ali i tu se hrvatska Vlada hvali da je broj takvih tvrtki u posljednjih 7.g. smanjila s 59 na 39 i ima namjeru daljnjeg smanjenja. Krasno, država se u potpunosti izuzima od svakog mogućnosti gospodarskog rasta, oporavka, od bilo kakvih industrijskih politika. Podsjetit ću da je brodogradnja od prije 10-tak godina osiguravala godišnje preko 1,5 milijarde eura prihoda, zapošljavala je tisuće radnika izravno, posredno i kako god, godišnje je uplaćivala više poreza nego što je dobivala državnih subvencija, kao što znamo brodogradnja više ne zarađuje milijarde eura od izvoza, ne uplaćuje milijarde u državni proračun, mnogi nekad zaposleni u brodogradnji su morali emigrirati, hrvatska ekonomija je zbog gašenja brodogradnje proglašena prema zadnjem ekonomskom memorandumu Svjetske banke kao najproblematičnija u sferi indeksa ekonomske kompleksnosti. Znači Hrvatska u razdoblju između 2008. i '19.g. doživljava najveći pad tog indeksa ekonomske kompleksnosti od svih usporedivih zemalja centralne i Istočne Europe. Znači indeks ekonomske kompleksnosti vam govori koliko imate udjela izvoza u proizvodnji kompleksnih proizvoda, a to je brod, a turizam s druge strane nije, znači mi imamo formiranje i fokusiranje na turizam. Nijedna zemlja Zapadne Europe bogata nema više od 5% udjela BDP-a u turizmu, a s druge strane mi imamo preko, skoro pa 20%. Niko se ne oslanja na turizam na taj način na koji se mi oslanjamo, to je uslužna djelatnost koja nema mogućnost proizvesti višu dodanu vrijednost, nema mogućnosti otvaranja dobrih i kvalitetnih radnih mjesta, dobro plaćenih radnih mjesta. Zato kako smo vidjeli iz zadnjeg istraživanja, u Hrvatskoj se najviše traži trgovkinja, čistačica, vozač, znači niskokvalificirani i nisko plaćena radna mjesta. Drugim riječima, nama više visokoobrazovani ne trebaju, visokoobrazovani idu vani, idu vani i zbog ogromne pljačke u pretvorbi i privatizaciji koja se do dana današnjeg nije zaustavila. Svjetska banka u svojem memorandumu upozorava da Hrvatska ima najmanji dakle udio sofisticiranih kompleksnih proizvoda u svojem izvozu, da u našem izvozu dominiraju usluge niske dodane vrijednosti, kao niti u jednoj drugoj usporedivoj zemlji, to drugim riječima znači da smo se sveli na monokulturu turizma. Svjetska banka upozorava da takva sektorska struktura hrvatske ekonomije u kojoj dominiraju usluge niske dodane vrijednosti ima najmanji potencijal održivog i dugoročnog rasta produktivnosti, a time i najmanji potencijal rasta realnog dohotka i razvojne konvergencije s EU prosjekom. Stalno pričamo o toj konvergenciji, o tom dostizanju EU prosjeka, mi ga ne možemo doseći ne samo zato što mi imamo korumpirane političare, nego zato što su ti korumpirani političari pristali na jedan tip razvoja, pod navodnike razvoja, koji će opstati nažalost i moguće u nekoj drugoj Vladi koja nije progresivna jel, tako da s HDZ-om treba smijeniti i njihove politike. I zaključno, svrha Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine je ukratko, definirati postupak ispitivanja porijekla imovine, omogućiti oduzimanje nezakonito stečene imovine i prijenos u državno vlasništvo imovine koja je stečena suprotno zakonu,

Filipovića sa njegovim savjetnikom ili recimo Grlića Radmana koji je zaboravio prijaviti 2 milijuna eura, to se zaboravi samo ako ti to nije nužno niti egzistencijalno izvor nekih prihoda, a takvih je u Hrvatskoj pogotovo među HDZ-om mnogih. Znači predlažemo Zakon o ispitivanju porijekla imovine i zato znači jer želimo da se povede rasprava i ovdje u Hrvatskom saboru i šire i smatramo da je takav zakon svakako nužno donijeti. Samo ću još za kraj se osvrnuti na jednu nevjerojatnu ovaj vinjeticu iz ovog, a opsežnog zahvalit ću se ministarstvu na mišljenju, opsežnog odgovora, negativnog mišljenja ministarstva koja nas stvarno treba upozoriti o čemu se radi i dignuti nam obrve. Znači ministarstvo u svojem odgovoru doslovno kaže da oni ukoliko ispitaju imovinu i utvrde da je ona nezakonito stečena su sasvim ok s tim da se tu imovinu oporezuje po stopi stopi od 70%, drugim riječima 30% strpaju u džep. Ako je utvrđeno da je nezakonito slobodno 30% strpaju u džep. Tako su nam odgovorili evo to možete vidjeti i sami iz mišljenja Vlade. Ono što je svakako važno zaključiti je podsjetiti da 83% ljudi u Hrvatskoj misli da treba uvesti ovaj zakon. Ukoliko HDZ sutra bude glasao protiv ovog zakona, HDZ de facto glasa protiv dobrog dijela društvene društvene većine u Hrvatskoj koja smatra da treba vratiti ovaj zakon. Pozdravljam i zahvaljujem kolegicama i kolegama u oporbi koji su i svojim potpisom podržali da se o ovom zakonu raspravlja i sigurna sam da će neka buduća progresivna vlada ne samo vratiti ovaj zakon nego i pokazati da se može na sasvim jedan drugi način korjenito, korjenitim promjenama uspostaviti drugačije društvene odnose u kojima nije normalno, stvarno nije normalno da se trguje svojim utjecajem i da se stječu političke pozicije isključivo zato da bi se stekla osobna korist gdje se elite bogate na račun Državnog proračuna i gdje mislimo da je takav sistem sasvim opravdan i dozvoljen. U toj progresivnoj vladi svakako ćemo predlagati da se korjenito mijenjanju stvari i u odnosu na ispitivanje porijekla imovine i u odnosu prema državnom razvoju gospodarstva, industrijskim politikama, gospodarskim politikama i prema međunarodnim politikama koje se i u ovoj Vladi pokazuju kao kriminalne. Hvala svima i nadam se da će ova rasprava donijeti do izglasavanja barem u budućnosti ovog zakona. **Reiner, Željko (HDZ)** Da nam jasno imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Dretara. Hvala vam lijepa predsjedavajući. Poštovana kolegice Peović bez daljnjega zakon odnosno kazneno pravno sredstvo suzbijanjem kriminala motiviranog stjecanjem imovinske koristi treba postojati. To je sasvim sigurno. Ono s čime nisam zadovoljan jest način na koji je on napisan. Smatram da nije dovoljno obuhvatan, da ga treba značajno dorađivati. Načelno postojanje zakona da, s time se slažemo ali ne u ovoj formi. Prvo što bih pitao vidim ovdje u uvodnom dijelu, u obrazloženju, a i čuli iz vašeg izlaganja o nezakonitoj pretvorbi koja je sasvim sigurno izuzetno upitna u Hrvatskoj i sva kasnija događanja koja su uvodila nevjerojatno bogaćenje. u ovom obrazloženju ništa ne piše o nezakonito pljačci imovine i vlasništva od '45. na danas. Je li i to obuhvat ovoga zakona? To niste stavili unutra. Povreda Poslovnika dignuo je kolega Beljak. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepo. 238., kolega Dretar nismo niti očekivali odnosno mislim da ni Radnička fronta niti mi s lijeve pozicije nismo očekivali da ćete vi podržati taj zakon, vi ste naime ne domovinski nego imovinski pokret. dobro to nije bila povreda Poslovnika pa dobijate opomenu, a sada odgovor na repliku poštovane zastupnice Peović. Hvala. Hvala uistinu na ovoj prvoj replici zato šta ona pokazuje kako trebamo vrlo oprezno selektirati one koji deklarativno i populistički mogu pozivati na ovakve zakone, a zapravo de facto i de jure ne provoditi te zakone niti ih imati namjeru provesti. Bit ću isto tako iskrena čak i Vučić je uveo porez odnosno Zakon o ispitivanju porijekla imovine. To može biti čisti populistički potez. Taj potez ukoliko nema iza sebe stvarnu poreznu, snažnu poreznu upravu i želju da se ispita sve može biti čisti populizam, ali od domovinskog pardon imovinskog pokreta uistinu nismo drugo očekivali jer moramo biti svjesni da su neki zastupnici koji su deklarativno i za istraživanje imovine naročito od '45. na ovamo vrlo zainteresirani za jednu skupinu elitu koju ne bi ispitivali, oni bi jednu skupinu izuzeli. Sad se tu malo razlikuju koga bi ko izuzeo, ali neke bitne razlike između HDZ-a i njih nema. Ja se stvarno ispričavam, Članak 238., niti u jednom trenutku poštovana kolegice nisam rekao da ne treba kazneno goniti i oduzimati bespravno stečenu imovinu i nakon '90.-tih do današnjih dana. To ne znam gdje ste vi čuli iz mojih rečenica. Ja sam samo rekao da je nevjerojatna pljačka i oduzimanje imovine bila i nakon Drugog svjetskog rata na ovamo gdje su ljudima oduzimane kuće, imanja, nekima su oduzimani i životi. Dakle, na to sam želio skrenuti pozornost. Željko (HDZ)** To je isto bila replika, a ne povreda Poslovnika, pa vam moram dati opomenu. Prije nego što krenemo dalje pozdravimo na galeriji učenice i učenike Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo iz Visa. I također studentice i studente Effectus veleučilišta iz Zagreba, pa i njih pozdravljamo.

mislim da postoji jedna tema koja je izuzetno važna i za ovaj zakon, a i tema borbe protiv korupcije, a to je transparentnost, javnost, dostupnost svih podataka. Mi imamo između ostalog središnji ured za razvoj digitalnog društva. Kako to gordo zvuči i kako to super zvuči. Ja bih voljela znati šta je zapravo, sa čim se taj ured bavi jer vi ste spominjali i porezni USKOK koji je bio osnovan i koji je imao odlične nadležnosti. I kad s njima razgovarate, dakle taj čas vi možete doznati tamo što hoćete doznati. Recimo vrlo jednostavan podatak koliko su nečija primanja, netko troši. Ako netko triput više troši nego što su primanja možete do tog podatka doći. Dakle, otvorenost, javnost, dostupnost podataka, danas kad živimo u tom društvu mislim da je jedan osnov i za ovaj zakon koji vi predlažete, ali i za ono o čemu cijelo vrijeme govorimo,

makar par desetaka tisuća eura dobio u jednom paketu na svoj račun. Znači on spominje 140 000 eura, tebi pola, meni pola. Pa šta nije mogla Porezna uprava utvrditi ogromni priljev sredstava za koje se ne može utvrditi porijeklo imovine. Zar u slučaju Dragana Kovačevića nije se moglo utvrditi nekakav priljev sredstava ogromnih na račun. Dobro, neki barataju gotovinom, ali ali ako na račun netko dobije ogromna sredstva za koja ne može dokazati porijeklo, a to se sasvim jasno vidi. To je jedan klik vjerojatno u digitalnoj bazi koja im daje te podatke. Ali ja vjerujem da je išlo u tom smjeru tamo negdje četrnaeste razvoj tog poreznog USKOK-a, ali onda je došlo do teške eutanazije, naravno zna se zašto. **Reiner, Željko Poštovana kolegice baš sam htjela komentirati to digitalno doba je li u kojem živimo. Sad ulazimo u dvadeset 21. stoljeća i dakle nema razloga da na jedan klik o svemu, o svima ne dobijete sve podatke o iznosima primanja do imovine i da to vrlo jednostavno na jedan možda četiri klika miša zapravo sve usporedite. Dakle, danas živimo u doba takve tehnologije koja nam to sve omogućava samo je pitanje da li to vlast želi. Ako želi, znate ono tko hoće napravit će, tko neće naći će razlog zašto neće. A spomenuli ste u nabrajanju samo ću još podsjetiti na Vinka Zulima, pa mi se ono upalila lampica. Dakle, sad pričamo, da tako kažem o velikim igračima,

Da, hvala. Iz istog smo kraja porijeklom. Znamo za Vinka Zulima. Za njega su znali svi u tom kraju. Znači svima je bilo jasno da on izbore dobiva tako da pred izbore odlazi dat kekse, sto kuna, kavu. Mislim sve porodice su dobile taj ono reket. Ali je bilo nevjerovatno da se 30 godina to ne utvrđuje kao činjenica. Dakle, osim digitalnih alata imamo alate i usmene predaje doslovno. Svi u tom kraju su to, zato sam rekla za ovaj zakon. ne možete nekog optužiti bez dokaza, ali je svima nama jasno da u svojem susjedstvu, u svojem kvartu znamo da neki ljudi imaju puno više nego šta je realno da imaju s obzirom na njihov dohodak. Zato sam i spomenula Željku Markić koja nas u jednom sudskom procesu zapravo prijavljuje svoju plaću. Ali plaća nije sav dohodak, znači plaća nije cijelo bogatstvo, nije cijela imovina. Netko može imati vrlo nisku plaću, bogataši drugim riječima skrivaju svoju imovinu i prijavljuju samo svoj dohodak i to je vrlo često … …/Upadica Reiner: Kolegice Peović ja podržavam cilj koji se valjda ovim zakonom htio postići u onom dijelu u kojem on želi oduzeti onu imovinu koja je nezakonito stečena. To onda podrazumijeva da je imovina stečena kaznenim djelom, vrlo vjerojatno nekim koruptivnim kaznenim djelom. Takav zakon mora biti uklopljen u opći sustav strategije borbe protiv korupcije i mora biti drugačije razrađen. Osobno sam imala priliku vidjeti nekoliko postupaka u kojima je naša Porezna uprava primijenila Institute utvrđivanja nesklada i nesrazmjera između onoga što neki dužnosnik ima. To je bio Milan Bandić, jel' sa njegovim zakonitim primanjima. To je ogledni primjer na kojem bi država trebala naučiti što i kako kroz zakone mijenjati. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Ne znam koji dio to ne ulazi u ovo što ste vi spomenuli, a to je vaša Strategija borbe protiv korupcije. No, svakako pokazuje i Bandićev primjer da je izuzetno važno ispitati ukupnu imovinu i zato sam rekla. Porezna vrlo često ne prikuplja informacije iz jednostavnog razloga što mi nemamo nemamo porez na imovinu, nemamo porez na, nemamo dobro riješeno porez na nasljedstvo i uistinu se poreznoj ne, ne ulazi u fokus neke stvari koje bi ulazile u fokus da imamo taj porezni sustav uspostavljen. Taj porezni sustav trebao je bit uspostavljen ne samo zbog toga nego i zbog pravednosti zato što bogataši kod nas plaćaju najniži porez ili na neke elemente svojeg bogatstva ne plaćaju uopće porez, što je zapravo u europskim razmjerima neviđeno, znači mi smo stvarno …/Upadica Reiner: Hvala./…porezna oaza za bogate. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Peović, PNUSKOK osnovan je 2014.g. u SDP-ovoj Vladi pod Ministarstvom financija koje je vodio Boris Lalovac. Tijekom te godine dana SDP-ove Vlade, milijardu kuna je procesuirano kroz PNUSKOK. Tijekom 6.g. od 2015. do 2021. Plenkovićeve Vlade iznos poreza koji je plaćen manji je, temeljem upravo ovog nesrazmjera imovine, manji je od onoga što mjesno građanima naplati država zbog prekršaja u prometu. Jedan od razloga je sigurno i taj što je, za razliku od doba kada je bila SDP-ova Vlada, pod Marićem i Plenkovićem PNUSKOK stavio, stavljen pod Poreznu upravu tako da se ne drznu dirati krtice koje provjeravaju imovinu i eventualno dilaju informacije onima koje država treba kazniti. Što vi mislite koji je još razlog s obzirom da imamo sve zakonske pretpostavke, pa i ured koji bi se trebao time baviti, zašto se ovako malo kazni naplaćuje? **Reiner, Željko E, to je jako dobro pitanje i zapravo i sami podaci su nam uskraćeni. Znači DZS je dao jedan podatak koji je apsolutno zastario, mislim iz 2016.g. i sad će tek izać s novim podatkom, al ti podaci će, svi uglas govore da je zapravo stvarno razmjer nenaplaćivanja nezakonitog stjecanja imovine stvarno eklatantan, znači mi imamo po nekim procjenama 1/10 naplaćenog, znači to je, to je stvarno fascinantno. MMF procjenjuje da je 1/3 BDP-a zapravo sive ekonomije, a oni su, oni se hvale, DORH se hvali sa svim svojim akcijama DORH-a i USKOK-a da su naplatili 28 milijuna eura, procjena je nekih 4 milijarde eura, znači apsolutni nesrazmjer i istovremeno sasvim je jasno da medijsko novinarsko istraživačko novinarstvo dolazi do onoga do čega bi trebala dolaziti Porezna uprava. **Reiner, Željko Kolegice Peović, prije svega htio bih pohvaliti što ste iznijeli ovaj prijedlog zakona i što ste tako napravili kontinuitet. prvi puta u modernoj Hrvatskoj se o tome govorilo prije 10-tak godina kad su takav prijedlog iznijeli Laburisti, nakon toga HSS i sada RF. Vidi se da Vidi se da postoje opcije u Hrvatskoj, političke opcije kojima je stalo do toga, a tu svakako spadate naravno i vi, kojima je stalo do toga da se određene stvari raščiste. Raščistiti znači oduzeti na ovaj ili onaj način, zakonski regulirati da se sva imovina koja nije stečena legalnim putem jednostavno oduzme odnosno vrati tamo gdje joj je mjesto, to je, to je društvo, zapravo društvo.

Hvala na, na komentaru, moram reći da smo i koristili zapravo i HSS-ov prijedlog kao podlogu za pisanje ovog zakona, našeg prijedloga zakona, nešto je drugačiji, ali velikim dijelom zapravo smo se koristili i vašim prijedlogom zakona. Postojećim zakonom znači koji je bio na snazi do prije '90-te, Živi Zid je dao jedan svoj prijedlog tog zakona. Jasno je da postoji politička volja, ne samo političkih stranaka, nego kažem društvene većine koja je u visokom postotku, od 93% ispitanika za vraćanje ovog zakona jer je svima jasno, pa na razini ono osobne percepcije u svojem mjestu stanovanja da postoje ljudi koji su stekli svoju imovinu nezakonito. I ono što se Filipović čudi da njegov savjetnik nije mogao bit uključen u takve sitne dilove, narod zna da je itekako moguće da je bio uključen u sitne dilove jer se tako dolazi do velikog bogatstva, milijun eura se ne zarađuje, Šašlin. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Peović, pa apsolutno odma u startu da kažem, apsolutno podržavam nastojanje da se svakome oduzme sve što je stekao protuzakonito, protu…, apsolutno. Međutim, vi ste se vratili 30.g. unazad, a ja predlažem ajmo se vratit još 30.g. unazad, u vrijeme kad su te vaše demokratske organizacije koje su se zvale onda UDBA, KNOJ, SUZUP i ne znam sve kako sve ne, oduzimale poštenim ljudima njihovu zakonito stečenu imovinu, seljacima koje su dozivali kulaci, oduzimali su zemlju. Mom didi su uzeli 4 jutra zemlje, susjedu su uzeli konje i kola, drugog susjeda su natjerali na Papuk na prisilni rad, morao je tamo rušit šumu i čovjek se jedva i vratio odande živ. Da li ste se ikad zamislili da bi bilo dobro preispitat i to vlasništvo kako se steklo,

to je prvo. A onda što se tiče te nezakonito stečene imovine sasvim jedan drugi, društveno uređenje je bilo sasvim drugačije, šta je crkva zaradila svojim poštenim radom i to im se vraća da se razumijemo, vraća im se sve do zadnjeg. Evo naše sveučilište je moralo dat, vratit zgradu crkvi, sve je crkveno, razumijete? I okej, ti zakoni se poštuju i sad su na snazi, ali vama je sasvim okej, nemojte govorit da bi vi sve oduzimali, vama je sasvim u redu da se lovi u mutnom, da djeca državnih tajnika HDZ-ovaca i HSLS-ovaca sad zarađuju na stranim radnicima tako da ih drže u robovlasničkim uvjetima i stječu milijune na taj način, šta bi vi ispitivali ako je vama ovakvo mišljenje Vlade u redu, pa evo sutra imate priliku pokazati da ste vi zapravo za ispitivanje porijekla imovine, pa glasajte za taj zakon tako ćete podržati Zakon o ispitivanju porijekla imovine. **Reiner, Željko Kolegice Peović dobro ste rekli da Zakon o porijeklu imovine može biti samo nekakav predizborni spin ili nekakav način kako zadobiti potporu birača ako se sam zakon Dakle, mi ne bismo nikakvih problema imali da naša Porezna uprava radi svoj posao i da tijekom porezne reforme, onih krugova porezne reforme ministar Marić nije želio smanjiti porez ne na nezakonito stečenu imovinu nego na dakle imovinu koja je zapravo teško dokaziva. Želio je smanjit postotak, tu sam se ja i kolega Maro Kristić podržao nas je kolega Lalovac izborili da se poveća na 48% ako se sjećate kad je bila rasprava. Al što su napravili? Smanjili su da se može istraživat samo za zadnjih 5 godina i cijelo ono Sanaderovo vrijeme je sad ostalo izvan poreznih

Da, stvarno nisam bila saborska zastupnica u tom mandatu, ali sam to spomenula. Znači nevjerojatno je da Vlada smatra, sad su oni povećali taj postotak, ali još uvijek ostaje činjenica da oni smatraju da nezakonito stečenu imovinu ili imovinu za koju ne možeš dokazati porijeklo je u redu da 30% strpaš u džep. 70% ćeš platiti državi, 30% u džep. To je njihov, njihovo rješenje, a ministar Marić on je u svojih 5 znači tih reformi poreznih konstantno smanjivao porez na dobit, a zapravo smanjivao progresnu progresiju. Njegovi porezne reforme su isključivo bile kako je to rekao pokojni profesor Bičanić, petty bourgeoisie, znači za malu Buržoaziju. Znači onaj koji ima dobit će još više, a onaj koji nema bit će mu još gore. Znači ta osnovica je ostala ista, smanjivali su se porezni razredi.

Ne, onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Treba li nama Zakon o porijeklu imovine? Treba nam Zakon o porijeklu imovine, ali još više nam trebaju institucije koje važeće zakone provode. Treba nam Porezna uprava koja će provjeriti dakle na koji način je bilo tko u ovom društvu stekao svoju imovinu, može li dokazati njeno porijeklo, ako je ne može dokazati da onda tu imovinu ili oduzme ili oporezuje visokim stopama. Ali mi tu imamo jedan problem, dakle ja sam se i kao predsjednik antikorupcijskog vijeća raspitivao što kada bismo mi sada donijeli Zakon o porijeklu imovine. Znate koji je problem kolegice Peović? On bi važio od ovoga trenutka jer vi kroz cijelo to vrijeme niste imali ustavnu obavezu da čuvate dokaze o načinu na koji ste stekli imovinu. Tako da ona Ljube Česića Rojsa, uistinu, dakle proročanska tko je jamio jamio je zapravo vrijedi u hrvatskom društvu i to je ono što je žalosno i što nas sve mora zapravo evo barem na trenutak obeshrabriti u ovoj našoj borbi, ali to ne znači da taj zakon ne treba donijeti. Njega treba donijeti dakle za buduća vremena i za sve ono što će se događati jer mi vidimo da svakog dana svjedočimo korupcijskim aferama gdje se izvlači ili javni novac, gdje se vara država gdje se javnim novcem plaćaju mediji, lokalne televizije, nacionalne televizije. Znate tko još o tome malo se priča? Anketne kuće. Uvjeravam vas da silan državni novac ide, ide prema agencijama za istraživanja javnog mnijenja i da se na taj način kreira javno mnijenje dakle o pojedinim političkim strankama, njihovom rejtingu i mijenjaju zapravo odnosi na političkoj sceni. Ja, ja sam tu otvoren do kraja, dakle ja evo s ovog mjesta pod materijalnom i kaznenom odgovornošću tvrdim da Agan Begić iz agencije Promocija plus koja radi za RTL i za HRT da taj čovjek štima ankete i to ih štima debelo, ne ono da se štima znate malo nego se to štima besramno, besramno. to treba ispitati. I sve anketne kuće ne samo tu, ovdje sam siguran, ali vjerujem da i ostali štimaju, ali ovo što ovaj radi jer znate kako to znam. Pazite mi smo sklopili koaliciju sa suverenistima i to objavili i idući mjesec u anketi na RTL televiziji pojavljuje se mrtvi HSP stranka koja ovaj nekad je bila snažna pojavljuje se da, Nikica Augustinčić njegova slika HSP 1 i nešto posto za par dana u medijima Domovinski pokret počinje pregovore s HSP-om. Dakle, oživili su mrtvi HSP i sad kad su ti pregovori propali jer su zeznuli kao što

kao i ovo sada što gledamo. Pazite sad je direktor Mreže TV rekao da je najvjerojatnije ova snimka išla prema Pavi Vujnovcu i Domovinskom pokretu, a i moje dopisivanje sa gospodinom Vlahovićem očito jer je sinoć gledao sam Radić kaže da ima moje dopisivanje, pa objavite moje dopisivanje. Ima tu zanimljivih ovaj mojih opservacija o mnogim likovima na političkoj sceni, o predsjedniku republike o jednom zeki s tregerima, vidjet ćete ovaj kako sam živopisno, živopisno opisivao aktere na političkoj sceni, ali nema ništa kompromitirajuće. Ima samo informacije koje se meni šalju i koje ja plasiram u javnost da razotkrijem korupciju. Vi niste u Vladi ni svjesni što vam se događa, dakle Vujnovac vam je maknuo ministra, to vam je ja mislim sada, sada jasno jer je našao jednu jednog pokvarenog u toj igri koji je isto bio dio ove grupacije Vujnovćeve. Dakle, Lovrinčević je rođak Maria Radića i poslovni partner Pave Vujnovca, skupa su Radić i Lovrinčević preuzeli od Peveca gospodina Peveca Pevex i onda su se zakačili i onda je krenuo, krenuo sukob i rat. Mene ne zanimaju ti njihovi privatni interesi. Ja znam da oni gledaju svoje privatne interese i da su uvrijeđeni jer možda nisu ostvarili sve što su željeli ostvariti, ali mene zanima da ova Hrvatska bude slobodna od korupcije da sve izađe i o Lovrinčeviću i o Radiću i o Vujnovcu i o Plenkoviću i svima koji su akteri svih ovih afera i pazite ovo, dakle meni je jako žalosno gledat vas kolege iz HDZ-a da vi morate tu smiješnu mantru da je ovo MOST-ova afera, dakle radi se o vašem ministru, savjetniku dakle ministra u vašem gospodarstvu, vašoj Vladi da vi govorite da je to MOST-ova, MOST-ova afera. Isto vidim ponavlja kolega Dretar i ostali iz Domovinskog pokreta, na istoj su liniji kao i vi. Dakle, jel to MOST-ova afera, što je tu MOST-ova afera? To što sam ja dobivao informacije o aferi plin za cent i plasirao ih u javnost, to je moja afera? Pa da sam znao da je Lovrinčević korumpiran, ja sam informacije dobivao od Vlahovića, da sam znao to pa ja bi stupio s njim u kontakt i tražio informacije o korupciji. Ja s ovog mjesta pozivam sve one koji su uključeni u korupciju, a žele se pokajati jer dolazi vrijeme promjena toga morate biti svjesni, znači gubite vlast, ja vas sada gledam u oči ovdje i kažem vam da ćete izgubiti vlast. Ja ne znam da, zar ne vidite što se događa? Nije, nije to samo zbog umješnosti opozicije, neću ja sad govoriti kako smo mi nešto umješni da ćete vi zbog toga, mi ćemo vas porazit na izborima, dolazi ovaj to vrijeme. Pazite mi kad smo rušili Jambu u Metkoviću, znači nema šta se nije dogodilo te godine od poplave do, do snijega u Metkoviću kad nikad ne pada, znate kad se ono sve poklopi da netko treba pasti, tako se vama sve poklapa, pa nisam ja kao profesor u školi bio nešto posebno umiješan pa smo evo sad srušili jednog tajkuna kojeg nitko nije mogao srušiti 16 godina. Bit ću skroman pa ću reći, imali smo sreće poklopilo se, tako se sada vama karte dijele i poklapaju da ćete završiti u opoziciji, a tada će se sve ispitati, sve prljave rabote, sve ono što ste radili, način na koji ste otimali javni novac, način na koji ste kupovali medije i medijsku naklonost, način na koji ste kupovali agencije za istraživanje javnoga mijenja. Sve će se istražiti i svi oni koji su u tome sudjelovali, oni koji rade za interese tajkuna i rekao sam to jučer na N1 televiziji, dakle ovdje stojim gledam vas sve u oči i gledam hrvatske građane u oči, zlo može kratkotrajno trijumfirati, može se činiti kao da zlo pobjeđuje, ali dobro istina i pravda ima zadnju riječ uvijek. Dakle, istina je nepobjediva i istinu ne treba braniti, znači ona će naći put. Uostalom ako vjerujete u onoga gore, ja vjerujem svi ćemo položiti račun za ono što smo radili, svi ćemo kad-tad položiti račun i ja za ono što sam radio i svatko, svatko od vas. Tako da mijenjajte stranu dok je vrijeme, ne samo da biste ovdje se spasili od promjene koja dolazi nego da biste i dušu spasili. Pjevajte, dođite kao, meni kao predsjedniku antikorupcijskog vijeća, sve informacije dakle koje mi želite dati ja ću s njima upoznati javnost. Da kolega Habijan pozivam i vas. Znam da vam nije lagodno i ugodno braniti neobranjivo, to nikad nije ugodna pozicija. U jednu ruku vas žalim, nekad vam se, nekad se divim tim vašim verbalnim vratolomijama, ali mislim da je narod shvatio o čemu se ovdje radi. Mislim da je narod shvatio da je ovo više neizdrživo da svako 3-4 dana izbija nekakva nova afera, da je otišlo 30 ministara u ovoj Vladi i da Plenković dakle kaže Filipović je odgovoran za Lovrinčevića jer ga je postavio, a ja nisam odgovoran za 30 ministara koje sam postavio i za samog Filipovića. To je ta, to je ta logika. I sve ove afere koje se događaju to su moje afere i možda već na idućem aktualnom prijepodnevu budem ovdje odgovarao na zastupnička pitanja oporbe budući da kad već vaše afere, vaših ministara prišivate meni onda da konačno i preuzmem i tu funkciju premijera budući da su sad afere u vašim ministarstvima moje afere. da, da me vi kolega Boriću hvalite sa unaprijed pripremljenim pitanjima, da me kolegica Ahmetović napada zbog HDZ-ovih, nisam bio, nikad nisam bio sretniji, nikad nisam bio mirniji jer znam da ovaj vaš koruptivni brod ide svome kraju ne ide u mirnu luku nego ide prema velikom jednom ledenjaku na koji će se nasukati, a taj ledenjak će biti odluka hrvatskih građana na izborima. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Hvala lijepa. Otkrili smo nježnu dušu Nikole Grmoje, ovaj put nije Sergej Lavrov i Gordan Grlić Radman u pitanju, al ajmo mi na temu. Treba li nam Zakon o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine? E sad, Vlada RH u svom mišljenju i to u dosta detaljnom, detaljno obrađenom i napisanom mišljenju na 6 stranica malte ne kaže ne treba, ne treba, ali ističe vrlo, vrlo onako jasno, nepovredivost vlasništva najviša je vrednota ustavnog poretka RH i to mi je nekako zapelo za oko. Znate zašto mi je zapelo za oko? Zbog onih krava, goveda, dakle govore o nepovredivosti vlasništva kao temeljnoj ustavnoj vrednoti, a onda visokopozicionirani HDZ-ovac truje tuđa goveda. Znate koji je to nivo? Ja sam mislila da ne može niže od trpanja željeza u bunker sina od strane ravnatelja koji de facto upravlja gradilištem s kojeg je krao željezo, al oni mogu još niže, pokušaj trovanja tuđih krava i to je HDZ-ovo poimanje nepovredivosti vlasništva kao najviše vrednote ustavnog poretka. Treba li nam zakon koji predlaže kolegica Peović? Da smo pravna država trebao bi jer bi trebao izvršiti svoju funkciju i tada bi je zaista i izvršio. Takav bi zakon, kako i kolegica Peović predlože, definirao sve okolnosti i uvjete, kriterije, načine i postupke, tijela, provedbena tijela, sankcije za stjecanje imovine na nezakonit način dao osnovu za praktično oduzimanje takve imovine lopovima koji su ju krali. Jer ako nije zakonito stečena onda je ukradena, ajmo stvari početi nazivati pravim imenom, nema više ono korištenje položaja i dužnosti, ne znam otuđivanje imovine, da to malo onako ljepše zvuči itd.. Krađa, ljudi krađa, to se zove krađa. I da, znači takav zakon bi u pravnoj državi izvršio svoju funkciju jer bi sankcionirao lopovčine koji kradu tuđe, vrlo jasno, vrlo plastično. Međutim, mi nismo pravna država, nismo, mi nismo pravna država i što kaže kolega Grmoja za nešto drugo maloprije, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću ja vas uvjeravam mi nismo pravna država, mi smo autokratska država u kojoj izvršna vlast nije odvojena od zakonodavne, niti od sudbene vlasti, nego izvršna vlast koristeći novac poreznih obveznika i legalno, legalne političko-pravne instrumente kroz sebi podređenu zakonodavnu vlast upravlja sudbenom vlasti ili barem segmentom sudbene vlasti. Zadovoljštinu za sebe pak ta politička odnosno izvršna ili zakonodavna vlast dobiva kapilarnim izvlačenjem javnog novca, kako nam je za sada poznato, za svoje hedonističke ili krajnje primitivne potrebe, potreba dokazivanja frajerstva ili moći i to na vrlo mikrolokalnom nivou jer je to za njih frajerstvo biti baja, moći počastiti iz javnog novca nekog svog frenda, nekog baju iz davnih vremena koji drma i danas, svime, svim institucijama u Hrvatskoj, buteljkama vina, kobasicama i kupusom, to je frajerstvo, to je ona zadovoljština političke vlasti. Ili pak, za zadržavanje odnosno održavanje kontinuiteta vlasti i mogućnosti da nastavi krasti, oduzimati nešto što je tuđe, dakle pripisivati sebi i da jesmo pravna država, što nismo, svrha i ciljevi ovog prijedloga zakona već bi bili izvršeni i ovakav zakon se ne bi morao donositi. Jer da vas podsjetim, porezno zakonodavstvo i kazneno zakonodavstvo naše države već uređuje kako postupiti prema lopovima. Pa imamo mi to uređeno, uređuje kako oporezovati nezakonito stečenu imovinu i konačno kako ju oduzeti, sve mi to mi to imamo napisano u našim lijepim i kvalitetnim zakonima, uvijek može bolje, al mi to imamo. S tim da država odnosno Porezna uprava može provjeravati izvore nečije imovine samo za 6.g. unatrag, al dobro i to je nešto, ajd i to je nešto. Ono što se utvrdi kao neopravdan prihod oporezuje se po stopi od 60%, a od 1.1.'24. od čak 72%. Okej, ajde većinu toga što je nezakonito stečeno može se oporezovat odnosno naplatiti, oduzeti ta imovina, barem dio te imovine. I sad bi neko rekao, baš kao što je Vlada rekla u svom mišljenju, pa što ovi hoće, pa šta ova Peovićka i potpisnici njezinog prijedloga hoće riješiti kad smo mi to već odavno riješili i ne samo da smo riješili nego sad i povećavamo stopu po kojoj ćemo oporezovati ono što je pokradeno? Pa mi smo borci protiv korupcije, znate kako Plenković kaže, mi smo najveći borci protiv korupcije, pa vidite koliko je mojih ministara uhićeno, optuženo, privedeno. Ah ti neuka zastupnice Peović, pa nomotehnički niste ispravno napisali prijedlog, a uz to nemate pojma da smo mi to sve već propisali. Eto tako nekako se, tako nekako se obraća Vlada u svom mišljenju na ovaj prijedlog zakona kolegice Peović. Pa kako je moguće onda da se krade i dalje, evo ja postavljam pitanje, ako su oni to sve riješili, kako je moguće da se krade svaki dan, kako je moguće? Ja se ne bi kladila da one skoro otrovane krave, ne bi na kraju bile i ukradene, pa i to je neka sirovina, zbrinjavanje lešina itd., znate ko to vodi, to zbrinjavanje lešina? A koga bi zvali, samo jednog mogu, opet svoga. Kako to da je pod tim učenim nomo…, nomotehnički savršenim, sa svim direktivama svete EU usklađenim zakonima i propisima, kako to da je u 6.g. naplaćeno samo 37 milijuna kuna, manje od 5 milijuna eura? to je manje od iznosa što ga mjesečno građanima naplati za prekršaje u prometu. Istovremeno se samo u jednom slučaju u kojem postoji osnovana sumnja o nezakonito stečenoj imovini, a koji istražuje USKOK radi o sto milijuna eura, u drugom milijardu eura. U najnovijem slučaju se radi o 140 000 eura, ali dobro to je sitnica, to je sitnica kaže Plenkovićev frend Davor Filipović tko bi se time bavio. Što imamo od Porezne uprave u svemu tome? Nemamo ništa. Krokodili se kolju tko će zadržati ili osvojiti prevlast da ostanu u prilici nastaviti krasti. to je poanta, ništa drugo. Nema tu afere, ovo je klanje. Ovo je klanje krokodila tko će više moći maznuti, ništa drugo. Meni i klubu SDP-a sasvim dovoljan razlog da se podrži prijedlog kolegice Peović. Inače sam pojam porijeklo imovine u Hrvatskoj je od samog početka bio sinonim za neviđenu pljačku javnog za interese privatnog. Najveći dio te pljačke veže se za HDZ. U onih prvih 10 godina kada se dogodila bezočna privatizacija kako bi se stvorilo polu kmetsko društvo u kojem će 200 bogatih davati mrvice siromašnima. E to je istina i to je poanta značenja ovog pojma porijeklo imovine. Sam početak te pljačke označava ukidanje Zakona o porijeklu imovine odmah po uspostavi demokracije, a jedan od krucijalnih pokazatelja gdje će se ići u tom pravcu je ona epizoda kada tadašnji predsjednik Franjo Tuđman otkupljuje rezidencijalnu kuću samo jedan dan prije nego što je na snagu stupio Zakon o zabrani otkupa takvih kuća, samo jedan dan. Tko se još sjeća hrabre Ankice Lepej žene koja je otkrila neprijavljenu imovinu Tuđmanovih? Jel' vam sad sve jasno? Moramo biti iskreni i reći da naprosto pljačku kao sustavni oblik rastakanja države uveo je HDZ, zato se HDZ najviše i opire ovakvim zakonskim prijedlozima. I opirat će se i vašem kolegice Peović. Da Porezna uprava radi svoj posao ovakav zakon ne bi ni bio potreban. Ja vas još jednom podsjećam da je porezni USKOK ustrojio Boris Lalovac koji je zbog toga mora biti u pratnji policije, jer je taknuo ili otvorio teške tajkunčine koje su mu zbog toga prijetile, a kojima se imalo što oduzeti. A podsjećam vas i da je sam USKOK osnovao sam Ivica Račan. Dakle, potpuno vam je jasno zašto će klub SDP-a podržati prijedlog Katarine Peović bez obzira na nomotehničke probleme oko kojih se vrti mišljenje Vlade Republike Hrvatske. Građani moraju naprosto biti svjesni da sav novac i materijalno bogatstvo koje netko stječe na račun države i vlasti kasnije nedostaje nekom djetetu za normalno djetinjstvo, za zdravstvenu skrb ili pak siromahu kojem je država dužna osigurati hranu. Zašto se HDZ boji utvrđivanja porijekla imovine? Pa zato jer je HDZ sponzor u nezakonitom stjecanju imovine još od privatizacije devedesetih kad su hrabri išli braniti zemlju, a hulje su je potkradale i danas ju hulje potkradaju. I danas je HDZ sponzor organiziranom izvlačenju državnog novca da se o njemu lijepo piše. Na novcu građana bogate se oni bez skrupula koji bi tuđu djecu topili u žlici vode. Zato je potrebno ispitivati podrijetlo imovine, utvrđivati nesrazmjer u imovini i najstrože kažnjavati takve, najstrože, oduzimati takvu imovinu ne samo oporezivati i oduzimati. Zato je potrebno ispitati podrijetlo imovine ama baš svima koji su krađom došli do bogatstva, a tih u Hrvatskoj ima, tih u Hrvatskoj ako igdje onda u Hrvatskoj ima. A evo da krenemo od sebe, hajmo krenut od sebe. Evo ja predlažem da se ovaj prijedlog dopuni na način da se ustroji poseban ured koji bi pratio i utvrđivao porijeklo imovine svakog dužnosnika koji je na popisu obveznika Zakona o odlučivanju o sukobu interesa. Hajmo tako, pa neka čim netko stupi na svoju dužnost u svoj mandat neka zna da ga se prati. Neka zna da ga se prati što je imao i što polako stječe i na koji način stječe i od koga stječe i kojim poslovima stječe. Hajde da vidimo tko će glasat protiv toga? Hajde da vidimo. Sam taj ured imat će što raditi kolegice i kolege, pa ne samo, da se samo zadržimo u ovoj sabornici imat će što raditi. Ali ćemo vidjeti tko je što i na čijim leđima jamio. Hvala lijepa. Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo članak 238. omalovažava nas kolegica Ahmetović. U svojoj raspravi napominje samo primjere HDZ-a. To ona onako iznosi dosta teatralno, a zaboravila je svoje. Evo Peđa Grbin, naknada 50 000 kuna. Njezin predsjednik stranke to je dozvoljena imovina,

Opomena jer je bila replika, ali imamo gospodina Habijana sada. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Istine radi, dakle članak 238. Spomenuli ste da je zakon ukinula HDZ-ova Vlada, odnosno uspostavom Republike Hrvatske što je netočno. Dakle, to je ukinut Sabor Socijalističke Republike Hrvatske u travnju '90. godine, prema tome čisto istinitosti radi. S druge strane interesantno ovo što je rekao kolega Borić, Ikić Baniček dakle mora Ustavni sud reagirati da vaša stranačka kolegica dostavi pravosudnom tijelu koje je uspostavljeno samostalno i neovisno kažnjava ju sa 10 tisuća kuna jer ne želi dati podatke USKOK-u. …/Upadica Furio Radin: Hvala./… Lovrić Merzel, sortirnica Rijeka, hvala, bez ulaženja ovaj uopće i inače u sadržaj ide opomena jer je bila replika. Gospođo Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepo. Povrijeđen je Članak 238., kolega Boriću pa što se vi ljutite odmah čim ja spomenem Tuđmana, pa nema ni u Tuđmanovom ni u Peđinom čak slučaju kaznenog djela. Samo je razlika u tome što je Peđa taj novac uplatio, a Tuđmanu je država još i vratila dio novca za tu kuću, e to je razlika i to ovolika razlika.

Hvala lijepa. Članak 238., sad je ovo još jače omalovažavanje. Zaista stavit Peđu Grbina u nekakav odnos sa Franjom Tuđmanom i pričat kako je on sa svojih 50 tisuća kuna nedozvoljene naknade pošten čovjek. Ma o čemu vi to pričate, pa to vam svi znaju u Hrvatskoj, pa vidjet ćete na izborima tek što vam to znači. Ako je vratio, zašto je vratio ako nije kazneno djelo onda? Ako nije vratio, a govori da je vratio pa recite nam koje je vratio? Recite nam ako vi to znate. Zašto tajite … …/Upadica Furio Radin: Molim, molim./… … tu informaciju. Sad idemo dalje normalno, gospođa Dalija Orešković, Klub zastupnika Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom. Izvolite.

E sad kolegice i kolege i HDZ-ovci kako će izgledati ova moja rasprava, pa negdje kao besjeda između čekića i nakovnja. Zašto to kažem? Zato što je s jedne strane mišljenje Vlade koje manje-više kaže da je sve već u sustavu predviđeno kada taj sustav funkcionira kao da je taj sustav onakav kako je to rekao Damir Habijan u emisiji Otvoreno prije par dana. Otprilike teza je glasila da nema u Hrvatskoj više korupcije nego u drugim državama nego samo u Hrvatskoj naše institucije dovoljno dobro funkcioniraju pa se eto korupcijske afere češće otkrivaju. Naravno da je to Dakle, s jedne strane je taj i takav HDZ kojeg sam ja nazvala i rekla mu daje banda prokleta. S jedne strane je predsjednik Vlade u čije se ime upućuje ovo mišljenje koji je slomio institucionalnu kičmu države i ja zbog toga tvrdim tvrdim da bi tako nešto se trebalo smatrati najvećom veleizdajom jedne države, a s druge strane je jedan zakonodavni prijedlog od meni drage saborske kolegice čiju ideju, kao ideju podržavam no nažalost ne mogu podržati i razradu. Lijepo je reći Zakon o utvrđivanju porijekla imovine jer kao što je to i kolegica Katarina Peović dobro i točno pojasnila društvena većina traži donošenje takvog zakona i većina građana tako nešto podržava. Ja vjerujem da je to tako zato što većina naših građana očajnički traži kakvu takvu slamku spasa i naši građani na to imaju pravo, ali mi kao saborski zastupnici imamo jednu drugu odgovornost, mi moramo ocjenjivati i kvalitetu samog zakonodavnog akta za kojeg dižemo ruku. Koliko god to besmisleno i apsurdno u kontekstu današnje političke scene RH zvuči ali moje duboko uvjerenje je da riječi obvezuju. Mene obvezuju moje riječi, obvezuje me i moja struka. Što se mene tiče politika može danas popodne završiti, o njoj niti ovisim, niti se posebno smatram nekom karijernom političarkom, ali kada se pogledam u oči sa svojim kolegama odvjetnicima, sa državnim odvjetnicima, sa sucima ja svoj pogled nemam namjeru obarati. Gospodine Habijan kako vi mislite braniti svoju odvjetničku iskaznicu to je vama na dušu. E sad, u čemu je problem sa ovim tekstom zakona? Pa nije pomogao niti u svom obrazloženju, niti u samim odredbama, u svom sadržaju da ga na neki način podržimo jer je doveo i do pogrešnog razumijevanja pojmova. Tri su različite teme koje su se ovdje na pogrešan način ispreplele. Jedna tema je pretvorba i privatizacija, druga tema je bogatstvo kao takvo, a tek treća tema je istraživanje korupcije i sprječavanje da ono što je na temelju korupcije stečeno na temelju nekog dokazanog dokazanog i u sudskom postupku utvrđenog koruptivnog djela, dakle da ono što iz toga proizlazi da postane oprano i legalno uvučeno u sustav. Dakle, to su tri različite teme. s obzirom da čitavo moje političko djelovanje je usmjereno i na izgradnji pravnog sustava, na uspostavu načela vladavine prava, pravne države i jačanja institucija ja ću ove tri teme posebno obrazložiti. Dakle, prva tema s kojom imam najveći problem, a to je dio obrazloženja ovog zakona koji se poziva na to da će se ponovo ići istraživati ono što je stečeno u pretvorbi i privatizaciji. Evo, problem je u tome što je pravni sustav RH o tome već rekao svoje. I slagali se mi s tim ili ne zbog proteka vremena nije moguće poništiti sve ono što je bilo pogrešno i nakaradno u pretvorbi i privatizaciji. Bilo je i ranije takvih prijedloga i svi su propali. Propali su zato što oni koji su se na to pozivali davali su nekakva lažna obećanja, išli su za tim da govore građanima ono što građani žele čuti. Naravno puno je teže reći nešto što nije popularno, ali nažalost više odgovara istini. Po meni danas u 2023.g. davati obećanje ili iluziju građanima da će se poništiti pretvorba i privatizacija, dakle to s pravne strane ne drži vodu, a tko misli drugačije, evo ja ga pozivam da to obrazloži i dokaže i ako u tome uspije ja s tim neću imati nikakav problem, dapače, ali osobno kao pravnica put ka tome ne vidim. A druga tema, to je oporezivanje bogatih. Evo ja se ne slažem s retorikom koja svako bogatstvo tretira kao kriminalno i poistovjećuje se sa onim što je stečeno u nekakvim kriminalnim ili koruptivnim radnjama. Pitanje, koliko i na koji način bogate treba oporezivati je pitanje porezne politike i nije, niti treba biti predmet ovog zakona. I tu tek dolazimo do one treće teme, dakle do dijela imovine koja je doista stečena korupcijom ili kaznenim dijelom, u tom smislu, u ovakvog zakona podržavam. Moram samo napomenuti i to, to mora biti svakome jasno, nezakonito stečeno, nezakonito stečeno znači da se radi o imovini koja doslovno proizlazi iz nekog kaznenog djela koje je kao takvo opisano, utvrđeno i u tom samom kaznenom dijelu je onda navedena i imovina koja je na takav način stečena. Drugim riječima, da bi mi mogli nešto smatrati nezakonito stečenim već moramo imati pravomoćnu presudu nekog, nekog suda, tek to je nezakonito u smislu ovog zakona. Je li onda on kao takav potreban? Mislim da nije zato što je oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom već propisano kroz odredbe Kaznenog zakona. No, treba odmah reći i kritiku našem pravnom sustavu jer i u tom dijelu Hrvatska nije neke stvari odradila do kraja odnosno neki mehanizmi postoje, ali ih treba nadograditi i ojačati. Ja ću samo podsjetiti da svako malo HS raspravlja o izvješću glavne državne odvjetnice ili odvjetnika, isto tako o izvješću predsjednika Vrhovnog suda. Postoje elementi koji se ponavljaju iz godine u godinu, HS kao zakonodavac ne reagira. Između ostalog ispravnim i detaljnim čitanjem tih izvještaja može se primijetiti da pravosuđe, dakle sudbena grana, ona grana koju svi najviše kritiziramo je ona grana koja se i od strane građana najviše pljuje, ukazuje na to da privremene mjere zamrzavanja imovine prekratko traju. U tom smislu je potrebno ojačati pravne institute, isto tako se ukazuje da nakon što kazneni postupak okonča, to nekad zna bit nakon 10-15.g. vođenja nekog kaznenog postupka, kada dođemo do pravomoćne presude suda u kojoj se nalaže da se vrati ili od okrivljenika oduzme ono što je nezakonito stečeno, imovine u tom trenutku više nema. Te mehanizme je potrebno ojačati i ugraditi, pa onda jedan dio ideje iz ovog zakona bi već na takav način bio riješen. Druga tema, imovinske kartice, što je s njima? Kolegica Ahmetović je prije mene istaknula jedan prijedlog koji je vrlo sličan onome što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, dakle kao nadležna državna institucija također uputilo i Vladi i resornom ministarstvu i HS kao drugim nadležnim i odgovornim hrvatskim tijelima, upravo išao u tom pravcu da se sustav provjere imovinskih kartica za dužnosnike, za političare, dakle za one koji svoje šape drže na javnoj blagajni, dakle da se njih bolje kontrolira i to na način da evo primjerice povjerenstvo podnese zahtjev Poreznoj upravi, da Porezna uprava provede postupak utvrđivanja nesklada ili nesrazmjera i da o tome onda obavijesti tijelo koje kontrolira dužnosnike, evo to je nešto što je Vlada odbila. Uspostava takvog mehanizma, evo ja ga sada ponavljam kao političarka, ali svojevremeno sam ga isticala i kao čelik takvog jednog antikorupcijskog tijela, kada bismo to upogonili onda ponovno jedan dio ideje ovog zakona ne bi bio niti potreban. Hrvatska danas uopće ne zna čemu imovinske kartice služe. To je jedan nedovršeni rekla bih propali projekt. Postoje države u kojima su imovinske kartice jedna deklaracija čestitost i namjera političara recimo to tako, postoje i one države koje doista imovinske kartice tretiraju kao antikorupcijski alat za provjeru je li došlo do počinjenja nekog koruptivnog kaznenog djela. Zakon iz 2011.g. kojeg je u želji ubrzavanja postupka, pri…, približavanja Hrvatske EU izglasala Vlada Jadranke Kosor, nikad nije zaživio u praksi. Dakle taj zakon je imao odredbe koje su propisivale da povjerenstvo u postupku provjere nečije imovinske kartice može ulaziti u bankovne račune. I ja se sjećam tog razdoblja kada je povjerenstvo od političara tražilo posebne izjave i suglasnosti da dopuštaju uvid u svoje bankovne račune. Vjerujem da se stariji političari i sami toga sjećaju. prije nego što je imenovano izabrano novo povjerenstvo s novim ovlastima, puf, politika se sjetila da podnese ustavnu tužbu Ustavnom sudu, pa su onda te odredbe ukinute jer eto jednom antikorupcijskom tijelu se daju neke ovlasti koje nitko u državi nema, toliko o RH. Naravno, da HDZ čim je dobio priliku da i on malo kroji antikorupcijske politike RH da je tom istom povjerenstvu oduzeo i ono malo ovlasti koje su mu bile preostale. Porezna uprava u nekom idealnom društvu Porezna uprava bi doista trebala provjeravati nesklad ili nesrazmjer i u tom smislu Porezna uprava već danas ima takve ovlasti. Ali vjerovali ili ne nema dostatne kapacitete. Ja se sjećam vremena prije nego što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa provelo informatizaciju i povezivanje baze podataka iz imovinskih kartica sa Poreznom upravom da su se na CD-u dostavljali podaci o dužnosnicima i da je Porezna uprava bila van sebe od muke jer nije imala ljudske kapacitete, nije imala resurse koji bi mogli udovoljiti takvom jednom zahtjevu. A onda se sjećam i predmeta Milana Bandića, nisam u jednoj minuti replike mogla napomenuti o čemu se radi. Dakle, tu je Porezna uprava i u prvostupanjskom i u drugostupanjskom postupku odradila posao fantastično i do kraja. Naime, to je doista savršen primjer da se vidi što država može kad hoće. Bandić je bio dužnosnik u šest uzastopnih mandata, prema tome njegova zakonita primanja su se znala doslovno do zadnje lipe. Imao je uzdržavane članove kućanstva imao je imovinu koja se nikako nije mogla steći iz sredstava zakonitih primanja. No također je Milan Bandić imao i imovinu koja nije glasila na njega i to je ono što nije bilo obuhvaćeno nekim radnjama u tom smislu provjere imovine, jer je imovina glasila na neke treće rodbinski i sa Milanom Bandićem nepovezane ljude. A onda imamo i treći dio koji se tiče jednog kaznenog postupka. Naime, ako se sjećate Milan Bandić je svojevremeno, dakle saznalo se, jel' bio je optužen da je na svoj račun primio 24 milijuna kuna za troškove kampanje i to 2 i pol godine nakon što je kampanja bila okončana. E sad detalji koje možda javnost ne zna i ne pamti. U tom postupku je utvrđeno da je u samo jednom danu, jedno poslijepodne tridesetak osoba ušetalo u neku komercijalnu banku i svaka ponaosob od tih osoba je uplatila pojedinačne donacije u iznosu od ne znam 70, 80, 90 000 kuna. E sada problemčić je bio u tome što te osobe čije se ime, prezime i OIB znaju su između ostalog bile socijalni slučajevi, socijalni slučajevi ali evo dali su 90 000 kuna kuna u jednom danu za jednog sad već pokojnog dužnosnika za kampanju. Želim reći ovaj zakon sadržajno se nastavlja na čitav niz drugih zakona

Zahvaljujem. Članak 238. Ne morate vi brinuti za moj odvjetnički ugled kolegice Orešković. Međutim, kako će netko pogledati odvjetnicima i pravnicima u oči nakon što su mu sve odluke koje je donio pale pred hrvatskim sudovima. Naravno svaka sličnost sa stvarnim osobama je ovdje slučajna, a kada ste citirali ono što sam ja rekao u Otvorenom niste rekli što sam ja rekao koga sam ja citirao. Citirao sam Lauru Kövesi, glavnu europsku tužiteljicu. To nisu moje riječi, to su riječi Laure Kövesi. Bilo bi dobro da ste kad ste citirali spomenuli tko je autor te izjave. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Hvala. Bila je replika pa mora ići opomena. Gospođa Katarina Peović u ime predlagatelja pet minuta, izvolite. Katarina (RF)** Hvala. Pa da odgovorim na neke teze koje su se ovdje postavile. Mislim da je dosta bitno reći da ono što je iznijela kolegica Orešković zapravo dobar dio primjedbi koje je iznijela Vlada i hvala joj na tome što je to iznijela zato što to ilustrira i probleme i ovog našeg prijedloga kao i probleme sa kojima će se suočiti neka buduća progresivna Vlada. Ovo što ste vi rekli kolegice Orešković to su temeljno prigovori Vlade, ali taj normativni optimizam oko kojeg se mi često i ne slažemo jel' sa vaše strane i formalizam, znači pravnički je jedna stvar, a realizacija je sasvim nešto drugo. I ono što Vlada prigovara da je to upravni postupak i da ono što mi predlažemo, a da imamo Kazneni zakon kao nešto što je već evidentno tu i može reagirati na ono što se zbiva na terenu demantiraju vas brojke koje vi i tako dobro, jako dobro znate jel' da je sive ekonomije jedna trećina BDP-a, a naplaćeno tek 38 milijuna eura i to je maksimalan iznos koji je naplaćen u jednoj godini koji je našao DORH i USKOK i to je znači sva bijeda funkcionalnosti i učinkovitosti Kaznenog zakona. Ali ja se slažem, ja sam rekla i sama u svojem izlaganju da je ovaj prijedlog može bit čisti populizam, ali nije rješenje ovog prijedloga formalne prirode, rješenje je političke prirode. Mora postojati politička volja da se utvrdi nesrazmjer u nečijoj imovini, da se pristane na to da se utvrdi porijeklo i ispituje imovina, a to je djelomično i uvod u ono što će pretpostavljam kolega Dretar u svojem izlaganju navesti, niste se osvrnuli na oduzimanje imovine '45. To sam sigurna da će se ponoviti. Znači postoji razlika između legitimnog i legalnog, znači i to je sasvim jasno da mi ne idemo na puku legalnost jer kao što znate kolegice Orešković ovdje je doneseno niz zakona koji zapravo ozakonjuju bezakonje, koji zapravo jesu zakonski okvir. U zakonskom okviru je i nacistička Njemačka funkcionirala, jel' to je bilo sve po zakonu. Ali zakoni nisu dovoljni, mora postojat politička volja koja štiti društvenu većinu i tu se vjerujem slažemo. Mnoge države nisu ispunile obećanja, pa to je ono što i ja zapravo upozoravam, da ne smijemo donosit obećanja koja ne mislimo ispuniti. Evo kolega Grmoja je rekao njemu je problem da nema zastare, ali vi ste dobro primijetili u našem prijedlogu uistinu nema zastare. Znači mi tražimo ispitivanje pretvorbe i privatizacije od devedesetih na ovamo i nema, još jedne druge stvari nema u našem prijedlogu i zato smo dosljedni i zato nismo populistički, tajne poslovne. Jer pazite, vi ste spomenuli imovinske kartice, mislim i kolegica Ahmetović sad imate Super Hrvoja, ne mogu se sjetiti kako se zove državni tajnik koji je v.d., koje je njegovo prezime v.d. Ministarstva gospodarstva ali hajmo ga nazvati Super Hrvoje jer znam da se zove Hrvoje koji daje svoju imovinsku karticu u kojoj imamo tajnu, tajnu o iznosu dohotka njegove supruge. Njezina plaća u PBZ-u je poslovna tajna zamislite! Pa zašto moja plaća nije poslovna tajna, ali poslovna tajna je plaća gospođe koja radi za PBZ. Pa za koga mi radimo? Pa za koga onda imovinska kartica postoji? Pa kakva poslovna tajna crna? Pa šta nije osnovna stvar da znamo kolika je njezina plaća? Ali ne, naravno privatnom tom sektoru se omogućava da traži zaštitu svoje poslovne tajne. Pa o čemu pričamo? Dakle, to isto u našem zakonu se neće dozvoliti da postoji poslovna tajna, jel'? I ono što za kraj želim reći zašto ne dolazi do utvrđivanja nesrazmjera imovine, zašto se ne utvrđuje porijeklo imovine. Rekli ste kolegice Orešković da niste za porez na bogatstvo jer nećemo oporezovati samo zato što je netko bogat, odnosno da ne smatrate da je evo citirat ću nije moguće, da nije svatko tko je bogat kriminalac. Jel' nije svatko tko je bogat kriminalac? Ne? Ali to nije uopće rečeno, to uistinu nije rečeno niti ovaj, niti zakon koji predlažemo zakon o, odnosno porez na neto bogatstvo nije to rekao. Rekao je da postoji jedan posto najbogatijih. To su oni koji imaju ogromni broj nekretnina, štednje na računima, 12 do 15000 kućanstava u Hrvatskoj koji bi plaćali porez na neto bogatstvo. Hvala. Prva replika gospođa Orešković. Molim?

i ne radi se samo o pravnom optimizmu. Optimizma u tom smislu ovdje ne može niti biti, zato što je nakon HDZ-a ostala jedna pravno razrušena država. Ali ne možemo taj problem rješavati stvaranjem novog nereda. E sad u tom smislu da malo detaljiziram. Članak 19. kaže se, ako postoji sumnja da je imovina nastala je li izvršenjem kaznenog djela, dakle mi sumnjamo da je predmet kaznenog djela, porezno tijelo će o tome podnijeti prijavu nadležnom organu, dakle sudovima, a započeti postupak će okončati po odredbama tog zakona. Dakle, to je nemoguće jer u tom trenu Porezna uprava preuzima na sebe da oduzme imovinu za koju ne zna, jer nije zadatak Porezne uprave da utvrdi je li došlo do kaznenog djela ili nije nego je to zadatak sudova.

koja može utvrditi nesrazmjer imovine i da naravno na sudu se treba to utvrditi, ali sud je konačni, znači čin da tako kažemo. Bez suradnje Porezne uprave i tog Poreznog USKOK-a ne možete doći do tih podataka. Dva su problema zašto ne možete doći. Jedno je znači nepostojanje političke volje HDZ-a da se uopće dođe do tih podataka, a drugi je što Porezna uprava i to detaljno opisuje i ministarstvo u svom odgovoru samo traži, odnosno ispituje nesrazmjer vezan uz konkretne poreze. Znači oni zapravo imaju ovlasti utvrđivati ono što se porezuje, a oporezuje se dohodak, a nemamo porez na imovinu, nemamo porez na bogatstvo, nemamo porez na nekretnine, loše je riješen porez na nasljeđivanje što ste i sami spomenuli i u tom konkretnom okviru je zato dobro uvođenje poreza koji bi pratio i ispitivanje porijekla imovine. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospođa Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice evo malo sam tu gledala na internetu kakva je situacija sa oduzetom imovinom u različitim oblicima hajmo reći kriminala i pravno priskrbljene imovine. I sad kaže 2021. godine vrijednost oduzimanja 123 milijuna kuna, prethodnih godina čak i nešto više. Međutim, samo petina toga se uplaćuje u državni proračun. Sad je evo u aferi plin bilo 813 milijuna kuna su kao blokirali, međutim i sam odvjetnik kaže pitanje što će sa time svime biti. Austrijsko i njemačko zakonodavstvo čak blokiraju, odnosno oduzimaju imovinu i prije pravomoćnosti presude, a zapravo naši zakoni predviđaju da eto nakon ne znam koliko godina će se oduzeti ako bude pravomoćna presuda. I sad evo Vlada u ovom objašnjenju na vaš zakon navodi niz jel' što mi sve imamo u zakonu, međutim vidimo i sami u realnosti kako to sve skupa ide. Prema tome, evo komentar … …/Upadica Radin: Hvala, hvala./… … za neke druge Pa da, to nije nikakav radikalan zahtjev ovo što ste spomenuli. Znači ako se već utvrđuje porijeklo imovine da ne može netko tko posjeduje tu imovinu sa njome raspolagati. I pitanje znači čak od onog šta je utvrđeno da je nezakonito stečeno koliko će se toga sliti u državni proračun. No najbolji podatak koliko smo neučinkoviti je ovaj na šta ste aludirali. Znači imamo jednu trećinu BDP-a po MMF-ovoj procjeni sive ekonomije, a samo 28 milijuna eura oduzete imovinske koristi. A sad u tome vam je sve, znači u tome je i zlouporaba ovlasti i utaja poreza i trgovanje drogom. sve se svelo na samo 28 milijuna eura koje su utvrđene, a pitanje je koliko je njih što s pravom postavljate kao pitanje naplaćeno, otišlo u državni proračun. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Peović slušao sam što ste rekli, rekli ste da je ovaj zakon u ovakvom obliku neprovediv i da je populistički tako da svaka daljnja rasprava o njemu i nema neki veliki smisao osim da zadovolji vašu potrebu da se o tome raspravlja. Tako da vas mogu onda nešto i pitati jer je on očito neki uvod u onu priču koju ste ispričali nedavno, a rekli ste da želite uvesti demokratski socijalizam i ukinuti privatno vlasništvo. To je neka vaša agenda, vaša politika Radničke fronte koju vi predstavljate pa vas ja onda i pitam s obzirom da imate određenu imovinu, imate stan, kuću itd. da li ste vi kao predvoditelj takvih politika spremni prepustiti privatno vlasništvo tih objekata i darovati ih RH ili nekoj općini ili gradu gdje vam je ta nekretnina da to bude primjer jer smo se već naslušali ovih iz SDP-a koji bi ukidali općinu pa kad ih pitamo bi li tvoju općinu u kojoj si načelnica ukinula da ne bi. Znači ako želimo takve politike recite nam kako, tko je predvodnik i da li ste spremni nositi i takve terete sami od sebe, a ne da samo pričamo … …/Upadica Furio Radin: Vrijeme, hvala./… … jer Čovjek bi rekao da ste vi po svojoj generaciji prošli neke osnove marksizma i da razlikujete privatno od osobnog vlasništva. Privatno vlasništvo vam je vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, znači tvornicama, bolnicama, firmama, kompanijama itd. Znači, a što sam ja rekla da bi trebalo ukinuti privatno vlasništvo je vezano ako ništa drugo uz našu budućnost gdje je način proizvodnje u kapitalizmu temeljen na privatnom vlasništvu i privatnom profitu nas sasvim sigurno vodi u kraj ove civilizacije kakvu i poznajemo. I da spremna sam sigurno biti uz takve ideje koje se na globalnoj razini danas isključivo znači obraćaju budućnosti naše planete koja se temelji na proizvodnji, kapitalističkom načinu proizvodnje i privatnom vlasništvu koje sasvim sigurno uvodi u znači odnose, društvene odnose

Svak ima pravo na svoje mišljenje molim. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa poštovani gospodine predsjedavajući. Kolegice i kolege, poštovana gospođo predlagateljice morat ću vas malo razočarati, vaše paranormalne sposobnosti su zakazale, niste se pokazali kao dobra proročnica. Ne, ne neću vam govoriti ono što sam vas želio pitati pitao sam vas u replici i opet ću vam morati razočarati. Ja znam da vi sa vaše samoprograšene intelektualne ajmo to tako fantastično velike i visoke moralne i intelektualne visine smatrate da smo mi desničari uglavnom krezubi čobani koji jure brdima u potrazi za ovcom koja bi im uzvratila ljubav, ali morat ću vas malo razočarati. Naime, za početak sve što ste dosada ovdje izgovorili i vi i ovaj poprilično zapjenjeni poštovani zastupnik Grmoja gotovo da se uopće ne tiče merituma Prijedloga Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine. Vi ste nama ovdje pričali o korupciji, apsolutno da, korupcija fuj, vi ste nama ovdje pričali o početku '90.-tih o odvratnoj i kriminalnoj pretvorbi. U pravu ste potpuno sam suglasan sa vama, treba ju ali ju ne možemo više poništiti jer pretpostavljam da znate, vidim da imate kapacitet i da podijelite pokoji savjet pa vjerujem da vam je poznato povratno djelovanje propisa. Sasvim siguran sam da ste s tim upoznati. Kada sam vam ja kazao da vam ovaj zakonski prijedlog nije dovoljno kvalitetno napisan, da Klub Domovinskog pokreta podržava donošenje ovakvog zakona, da cijeni cilj ovog zakona, da cijeni inicijativu ovog zakona, ali da nije dobro napisan onda ste se jako razljutili na mene i rekli ste mi da ja nekoga branim ovdje. Rekao sam vam u stvari potpuno isto kao i poštovana kolegica Orešković. Nije vam dobar zakon. Evo dozvolite da vas malo desničarski razočaram ja ću vam pročitati jedan znanstveni rad tj. dio znanstvenog rada iz 2010. godine doktorice Elizabete Elizabete Ivičević Karas koji se upravo zove Utvrđivanje imovinske koriste stečene kaznenim djelom primjenom bruto ili neto načela s obzirom na pravnu prirodu mjere oduzimanja imovinske koristi. Dakle, ono što sam rekao i uvodno u suvremen… suvremenim kazneno-pravnim sustavima mjera oduzimanja imovinske koriste stečene kaznenim djelom predstavlja ključno kazneno-pravno sredstvo suzbijanja kriminala motiviranog stjecanjem imovinske koristi. ukažem na ozbiljne propuste u vašem prijedlogu zakona. Nije dobro, evo neki teorijski prijepori. U hrvatskom pravu teoretičari imovinsku korist stečenu kaznenim djelom definiraju kao čistu dobit koja se sastoji od viška imovine koju je počinitelj postigao počinjenjem ili u povodu počinjenja kaznenog djela odnosno kao čistu dobit bilo da je ostvarena kao uvećanje imovine ili sprječavanje umanjenja imovine. Pri tome je prepušteno sudskoj praksi da pronađe odgovor na pitanje koji se troškovi i pod kojim uvjetima mogu priznati počinitelju te odbiti od ukupnog prihoda kaznenog djela. Dakle, nastavit ću sa citatom, prema prevladavajućem stajalištu načelno od ukupnog prihoda ostvarenog kaznenim djelom valja odbiti određene troškove, ali naravno neću sad naravno citirati cijeli znanstveni rad niti znanstvena barem 2010. u tom trenutku pravna zajednica nije bila sigurna kako i u kojem trenutku koristiti neto odnosno bruto načelo oduzimanja imovinske koristi. Toga nažalost u vašem prijedlogu nema, nema, niste došli, evo još ću vam nešto reći. Ponovit ću još jednom Domovinski pokret smatra da ovakav zakon mora postojati. Mora. Zašto niste došli na vrata našega kluba, pokucali i svi bi vam potpisali, samo bi ipak želili prije toga vidjeti taj zakonski prijedlog. Donijeli ste ga ovdje, mi sad o njemu raspravljamo pa valjda je sad moja jedina mogućnost da vam kao zastupnik kažem da mi se u tom zakonskom prijedlogu nešto ne sviđa. I ne, ne vidim se u tom trenutku kao nikakav branitelj korupcije, branitelj kriminala, najoštrije ga osuđujem i gadi mi se, jednako tako kao i svima koji zastupaju moju političku opciju, da to evo po 15-ti put naglasim. Dakle ponavljam, vaš zakonski prijedlog navodi samo u toj uvodnoj, u tom uvodnom dijelu koruptivna i pretvorbena kriminalna djela ne spominjući recimo ostale vidove kaznenih djela. Dakle, nepripadajuća imovinska korist može se ostvariti trgovinom, opijatima, može se ostvariti pljačkom, može se ostvariti krađom. Dakle, toga ovdje uopće nema. Vaš se zakonski prijedlog drži samo koruptivnih djela. Ona svakako trebaju biti u korpusu budućeg zakona, ali ovdje ih nema. Zakon ima tek 28 članaka. To naravno potvrdit će i kolegica Orešković ne znači da je loš. Ima sjajnih zakona koji imaju valjda 9 članaka. To nije sigurno problem, ali nije dovoljno jasan. Vratite ga na doradu u idućem čitanju, imamo vremena. Podržat ćemo ga istoga trenutka kada bude osmišljen i dobar. Apsolutno. Mišljenje Vlade poštovanog gospodina državnog tajnika koji ovdje predstavlja Vladu nije u redu i nismo suglasni sa onime što je tamo navedeno. O tome je pošteno govorila moja prethodnica. Naravno suglasni smo sa time da kriminalna privatizacija i korupcija od devedesetih na ovamo ne smiju imati zastaru, da ih treba nesmiljeno progoniti, ali još jednom podsjećam na povratno djelovanje propisa. Bilo je, tako je i gotovo je. Sama privatizacija kao što i ovdje navodite jest kriminalan čin bez daljnjega. Oprostite malo me ponijelo pa sam se pogubio u ovom svemu što sam ja bilježio dok ste govorili. Čemu ova nepotrebna politička zamka? Donijeti nam ovdje nepotpun, nemojte se uvrijediti kada kažem loš prijedlog zakona, a kada vam na to skrenemo pažnju lijepiti nam etiketu obožavatelja korupcije. To je jako nepristojno od vas. Ja znam da možda u politici ne postoji taj termin etički, ali to nije od vas pristojno. Nisam ja ljubitelj korupcije ako kažem da vam u članku tom i tom nešto ne valja. To sasvim sigurno nije tako i ne stoji vam ta tvrdnja. Dakle, evo nastavit ću i dalje, imam tu dosta stvari koje ću ono baš evo tehnički proći kroz zakon. U članku 3. stavak 2. ako ispitanik iz stavka 1. ovoga članka nema druge imovine nezakonito stečena imovina, odnosno njena vrijednost oduzet će se od pravnog slijednika, a od kupca, dakle od nekoga tko je kupio neki auto, neku vikendicu, neki stan, neku kuću samo ako je znao ili morao znati da je imovina nezakonito stečena. Dakle, to nam otvara stvarno veliki problem kako ćete vi nekome dokazati da je on zna da je osoba koja je određenom kriminalnom radnjom došla u posjed neke nekretnine ili neke imovine, najčešće nekretnine pa ju prodala da je ta osoba trebala ili morala znati da je to stečeno određenom kaznenom radnjom. Članak 4. oduzeta nezakonito stečena imovina prelazi u državno vlasništvo. Iznimno oduzete nezakonito stečene nekretnine itd. itd. poštovana gospođo Peović ovo da je donio HDZ ja bi im isto rekao kao i vama. Iznimno, što znači iznimno? Zakon mora definirati iznimke. Dakle, govorim vam jednako što i inače govorim kad su predlagatelji zakona sa ove strane sabornice, ništa drugo, ništa osobno. Nemojte ovu raspravu smatrati osobnom. Članak 7. Već je ako se ne varam poštovana kolegica Ahmetović prije mene rekla stavili ste u prijavu za pokretanje postupka ispitivanja porijekla imovine, mogu podnijeti jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave vam fali, sindikati, strukovna udruženja, pravne osobe i građani. Eto, sve o.k. Mi smo suglasni sa prijedlogom gospođe Ahmetović i vi to ugradite unutra, osnivanje posebnog tijela za istraživanje porijekla imovine. Neka u njemu kao u nadzor budu članovi svih parlamentarnih stranaka i idemo regulirati način na koji će to tijelo vršiti kontrolu, kako će donositi odluke, pa ako treba i pravom veta dok svi nisu suglasni ne idemo van dok se ne dogovorimo kako ćemo nekog lopova adekvatno kazniti. Eto to je moj prijedlog. Da vidim, članak 17. Hipoteke i drugi stvarni tereti. Osim stvarnih služnosti upisani na nekretninama koji se kao nezakonito stečena imovina oduzimaju ispitaniku prestaju i brišu se iz zemljišnih knjiga, stavak 2. hipoteke i drugi stvarni tereti brišu se na prijedlog nadležnog poreznog tijela. I sad, ovo je meni nejasno, tu vas molim tumačenje. Vjerujem da ćete kao predlagateljica mi udovoljiti. Stavak tri mi je potpuno nejasan. Nisam pravnik, ne razumijem, ali pročitat ću ga. Dakle, pretpostavimo da je netko kriminalnom radnjom stekao vikendicu na moru, onda je otišao u banku i tu je vikendicu stavio kao hipoteku, odnosno kao zalog za određeni kredit. E sad ako mu se ustanovi nezakonito sticanje imovine, ovdje vidimo u ovom članku 17. da se hipoteka briše iz zemljišne knjige te nekretnine, tzv. C9 ili kako se to već zove, a dug prema banci kaže se u stavku 3. ili drugom vjerovniku koji proistječe iz sada spomenutog zajma preuzima pod istim uvjetima u razmjernom dijelu vrijednosti nekretnine jedinica lokalne samouprave u čiju je korist oduzeta nekretnina. E sad, ako je zajam zaključen i utrošen za podizanje, obnovu ili održavanje te nekretnine. Meni je to evo nejasno. Molim vas kao predlagateljica imate mnogo prilika samo evo molim vas da objasnite da si znam zapisati. Ne mogu razumjeti kako će općina dalje rukovoditi tom nekretninom, briše se hipoteka, evo meni nejasno. Postupci ispitivanja porijekla imovine članak 21. definiraju da primarni obveznik ispitivanja ne može bez posebnog odobrenja nadležnog tijela koje vodi postupak raspolagati pravom vlasništva i drugim stvarnim pravima na nekretninama, motornim vozilima i plovilima, te drugim pokretnim stvarima čija je tržišna vrijednost viša od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. U kojem periodu? Dakle u kojem periodu? Pretpostavljam do završetka postupka, do donošenja pravomoćne presude. Morate to definirati. Vrlo jednostavno. Koliko smije, mora ili može trajati taj postupak. Dakle, evo potpuno realna sugestija. Eto došao sam tu već nekako i do prijelaznih i završnih odredbi. Čini mi se da je to što se tiče mojih bilježaka da mislim da je to to. Ponovit ću još jednom. Klub zastupnika Domovinskog pokreta će bez problema podržati ovakav zakon, osnivanje državnog tijela ili nekakvog drugog tijela koje će se boriti odnosno na pronalaženju i kažnjavanju osoba uključenih u kaznena djela u kojima su stekli imovinsku korist, ponavljam ne samo, ne samo korupcije, ne samo kriminalne pretvorbe nego i svih ostalih kriminalnih kaznenih djela koja stvaraju materijalnu korist. Ovaj zakon ne možemo podržati odnosno bit ćemo suzdržani u glasovanju nakon prvog čitanja samo zato što smatramo da ga se može i mora doraditi. Tu nema nikakvog političkog sukoba, tu nema nikakvog sukoba mišljenja nego jednostavna, iskrena i ljudska primjedba, ako će ju takvu prihvatiti bit ću izuzetno zahvalan. Hvala lijepa. Hvala. 5 minuta predlagateljici, izvolite. koji su nomotehnički da ste zainteresirani da se zakon poboljša onda bi glasali za njega pa biste u drugom čitanju dali amandmane, ali što očekivati od stranke čijoj je predsjednik i moram reći kolega Dretar da ste mi puno draži od predsjednika vaše stranke, ali sama činjenica da vi vi najaktivnije sudjelujete u radu sabora dok svi vaši kolege zapravo ovaj sabor turistički doživljavaju kao mjesto na koje se dolazi s vremena na vrijeme govori puno, a govori i dosta o tome da vaš sam predsjednik stranke ima itekako putra na glavi od toga da se vlastitom ocu pogodovalo za zemljište pa do niza koruptivnih skandala koji sigurno ne bi baš dobro prošli filter ovakvog zakona. No, da budemo baš potpuno ovaj otvoreni ja stvarno ne znam gdje ste vi čuli da ja desničare smatram krezubim čobanima, to zbilja nit sam rekla, nit stoji. Apsolutno Apsolutno ne znam odakle vam je ta ideja. Isto tako na niz primjedba da kažete evo Grmoja kaže problem je taj da u zakonu nema mogućnosti da se revidira od '90.-te na ovamo, kolegica Orešković i vi kažete problem je da se može revidirati od '90.-te na ovamo, da je riječ o tome da se mora odrediti na koji način će se nešto oduzimati što je nezakonito stečeno prije 30 godina to je politička odluka. To nije pravna zavrzlama niti nomotehnički problem u što ste ti, vi sad pokušali još gore, ne znam šta mi je gore ovo prvo o partizanima ili ovo drugo. Znači problem nomotehničke prirode sklapanja zakona gdje kažete znanstvena zajednica nije sigurna da li treba oduzimati bruto ili neto imovinu. Ja mislim da uistinu nije problem u tome jel, problem leži u sasvim nečem drugom. da sam ja vama zalijepila da ste vi ljubitelj korupcije, nisam, ne znam odakle vam to i da je ono tehnički nedovršen zakon svaki vaš amandman bi prihvatili evo drugo čitanje, jako bi bilo lijepo da ste podržali zakon, ali ste već najavili da ćete glasati suzdržano. mislim zahvaljujem i na ovom vašem izlaganju jer u tome se vidi taj nesrazmjer između populističkog zahtjeva da se donese ovakav zakon i stvarne želje da se donese taj zakon jer ono ukoliko ne želite nešto napraviti naći ćete tisuću i jedan razlog tehnički zašto to nećete napraviti. Ukoliko to želite napraviti sigurni smo da ćemo prevladati tegobe i doći do zajedničkog rješenja. Ali još jedna stvar koja izlazi iz ovakvih primjedbi je uistinu raskorak između toga tko zbilja želi donijeti mogućnost i vraćanja Zakona o ispitivanju porijekla imovine i uistinu ispitivanje porijekla imovine i onih koji će se skrivati između tehničkih nedorečenosti i nemogućnosti pravnih zakonskih okvira. I to je ono što cijelo vrijeme Radnička fronta naglašava to je razlika između legalnosti i legitimnosti. Nešto može biti legalno, ali istovremeno ne mora biti legitimno. Mi smo vidjeli niz zakona i potpuno zakonskih rješenja koja su bila antinarodna, koja su bila kontra društvene većine i viđamo ih na dnevnoj bazi u ovom saboru i to je ono što mi trebamo promijeniti što progresivna vlada mora mijenja. Nomotehničke primjedbe itd. to je potpuno ono segment koji, o kojem ovdje ne govorim, govorim o tome da mora postojati progresivna vlada koja želi promijeniti zakone na način da oni uistinu revidiraju odluke koje su bile pljačkaške. Privatizaciju i pretvorbu koja je bila istočni grijeh ove države koja je nastala na kriminalu i dok se taj kriminal ne riješi, dok se ne suočimo s tim da je 200 bogatih obitelji po nacrtu Franje Tuđmana preuzelo sve u svoje ruke, preuzelo društvenu imovinu, obogatilo se i da tih 200 i danas vlada i još se više ta razlika između siromašnih i bogatih povećava, dok to ne utvrdimo nema ni promjena. A kolegice Orešković budite sigurni da Radnička fronta misli, želi i može i apsolutno ni jednu stvar, znate i sami da nikad nismo obećavali stvari koje mislimo da se ne mogu provesti i koje ne mislimo provesti. Uistinu je to nešto što

Evo sada smo vidjeli kako bi to izgledalo kada bi ova žena vodila zakonodavnu vlast u Hrvatskoj. Bilo tko ima nešto protiv doslovno je automatski protivnik smisla, razuma, sustava i svega. Budući da ovakva rasprava pada ispod apsolutno svakog najnižeg demokratskog nivoa u klubu, u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta povlačim se iz rasprave s dubokim razočaranjem. se./… … da znam, ali imali ste i drugu opciju mogli ste repliku napraviti,

možemo naići tu na jedno istraživanje. Mislim da ste ga i vi u nekim prilikama citirali iz 2019. koji kaže da bi čak 83% onih u Hrvatskoj podržali zakon koji bi omogućio utvrđivanje načina stjecanja imovine od 1990. do danas i podržali bi oduzimanje sve imovine za koju se ne bi moglo utvrditi porijeklo u korist državnog proračuna Republike Hrvatske. Evo to sam sad citirala. Međutim, evo sad smo imali jučer, prekjučer smo imali raspravu o Zakonu o inkluzivnom dodatku od tamo ne znam članak 10. ili koji je već bio da oni koji imaju 2 ili više nekretnine ne mogu dobiti inkluzivni dodatak. I mi sad tu svi raspravljamo, odnosno kolege iz one strane šta sad svi oni koji imaju pet, šest stanova, apartmana i svi sliježemo ramenima.

Da, uistinu je tako i baš je dobar primjer ovaj inkluzivni dodatak. Znači naslijeđe socijalizma je da mi imamo jako veliki postotak privatnog vlasništva nad nekretninama, mi i Rumunji. Evo to je podatak koji je možda šokantan ljudima, ali najveći broj stanova u privatnom vlasništvu u Europi imaju upravo Hrvati i Rumunji što je naslijeđe društvene stanogradnje itd. No kod inkluzivnog dodatka, pa mi uistinu ne možemo zapravo postaviti temeljne principe imovinskog cenzusa jer se izjednačavaju ljudi koji imaju po pet do deset nekretnina sa ljudima koji imaju možda jedan stan i neku vikendicu što je bilo i vikendaštvu naslijeđe socijalizma. Znači to nisu isti ljudi. Znači imamo ljude koji imaju po desetke nekretnina. Evo mi se često šokiramo kad vidimo imovinske kartice nekih ministara, zapravo ko Paladina. Ne možeš vjerovati koliko čovjek ima nekretnina. Kako ih stekao ne? To je ono što bi ovakav zakon i porez na neto bogatstvo utvrdilo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Jel' vi znate da ima zemalja gdje imate porez na prvu nekretninu? To vi znate jel' da? Na prvu. s imenom i prezimenom)** Evo ja ću radi građana ponovno reći da postoje tri različite stvari oduzimanje nezakonito stečenog znači da je u kaznenom postupku pravomoćnom odlukom suda utvrđeno da je počinjeno kazneno djelo i sud je u takvom postupku dužan oduzeti točnu imovinu na koju se to kazneno djelo odnosi. To je jedna priča. Druga priča je nadležnost Porezne uprave koja već sad ima u zakonu mogućnost da utvrđuje nesklad ili nesrazmjer. E sad, politička je odluka hoće li se pojedina država odlučiti da oduzme onda sve, ali većina država u komparativnom pravu, pogotovo na razini EU, ali i šire. U takvom slučaju nesklada ili nesrazmjera, a bez dokazanog kaznenog djela određuje određeni porez, a sasvim treća situacija je

Ne, mislim da u ovom zakonu nije bilo ni riječi o porezu na neto bogatstvo, ali sam napomenula da su povezani. Znači jako su povezani i mislim da to treba istaknuti. Znači Porezna uprava je ta koja može utvrditi nesrazmjer i to je i sada tako, ali Porezna uprava djeluje na način da utvrđuje nesrazmjer ukoliko postoji porez na konkretnu imovinu. Pošto ne postoji porez na nekretnine, ne postoji porez na imovinu, ne postoji …/Govornica se ne razumije./… porez na nasljedstvo potrebno je uistinu uvesti, to ne govorim ja, to govori OECD, dobro je uvesti porez na neto bogatstvo. To nije prijedlog ovog zakona. To je prijedlog jednog drugog zakona, znači koji uvodi porez na neto bogatstvo. Ali zašto je on bitan? Zato što i u pravu ste ne može bez suda se donijeti presuda da se oduzme nezakonito stečena imovina, ali je Porezna uprava i to je stvarno bio slučaj 2014. imala puno veće ovlasti i uistinu je bila jači zalog za utvrđivanje … …/Upadica Hvala lijepa. Kolegice Peović baš ste me zainteresirali za te vaše teorije, pa evo onaj dio koji se tiče privatnog, osobnog i društvenog vlasništva. Koliko se ja sjećam u onom socijalizmu je postojalo samo privatno i društveno vlasništvo, nije bilo priče o osobnom vlasništvu. Hoćete vi meni sad objasniti kako to vi vidite kroz vaš demokratski socijalizam kojeg promovirate, pa mi recite evo jedan čovjek ima kuću. Unutar te kuće se bavi ili apartmanima, plaća porez, iznajmljuje itd. Da li on tada ima privatnu, osobnu imovinu ili je to onda pogodno da postane društveno vlasništvo ili ima možda restoran itd. kao također neki pravni objekt, pravni subjekt koji posluje itd. Biste li vi to njemu oduzeli sa vašim prijedlozima o tome da ono što je društveno postane, što Jer koliko ja vas razumijem vi se stalno pozivate na taj vaš srp i čekić, ali ja mislim da ne znate ni koristiti ni jedno ni drugo. A te vaše filozofije zaista postanu nekada onako malo čudne i mislim da ste licemjer u tome što predlažete.

da bih ja ukinula privatno vlasništvo. Mi smo uvijek zastupali i to je temelj demokratskog socijalizma upozoravanje da je privatno vlasništvo temelj neracionalne proizvodnje, da je društveno vlasništvo temelj racionalne proizvodnje, proizvodnje za potrebe a ne proizvodnje za profit. I ako želimo očuvati ovu planetu i prestati hiper produkcijom i hiper konzumacijom uistinu će se morati u nekoj fazi suočiti sa činjenicom da je privatno vlasništvo temelj neracionalnosti kapitalističke proizvodnje, no to nije predmet ovog zakona iako se vi stalno vraćate. Mi u Radničkoj fronti stalno upozoravamo da postoje prijelazne mjere, da ne možemo preko noći, dakle doći do demokratskog socijalizma. Ovo je jedan od tih koraka. ne čuje se./… Dobro, dobro, dobro. Ja imam dojam da taj problem nećemo riješiti ovdje, ali nema veze. To je moj osobni dojam. Gospođa Jelkovac, Klub zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Ja bih prije svega krenula kada se osvrćem na ovaj prijedlog zakona od izlaganja predlagateljice, pa bih utvrdila da u svom izlaganju koje je trajalo gotovo 30 minuta, ona nije rekla gotovo ništa o svom prijedlogu, nego je govorila općenito o pojavnosti korupcije, pa mi onda nije jasno da li ona uopće zna šta piše u prijedlogu, pa onda iz tog razloga što ne zna, ne razumije komentare kolegice Orešković koja to gleda s pravne strane, ne razumije primjedbe Vlade joj je to neko napisao jer ona to ne razumije, pa ona samo to brani sa ovog svog aspekta teorije socijalizma. No dobro, mislim da kao predlagateljica bi ipak trebala razumjet ono što brani kao prijedlog. Što se tiče rasprave kolege Grmoje to mi je sličilo da ni on nije pročitao sam prijedlog nego da je govorio ovdje u maniri „ljubim sliku svoju“ jer eto malo se danas i jučer spominje i on u medijima, pa mu je to valjda diglo ovaj jako ga se to dojmilo, međutim čini mi se da ni on ovdje nije vidio prijedloga nego govori eto puno opet o korupciji kao videći sebe u glavnoj ulozi nekog ureda koji bi se bavio ne samo utvrđivanjem korupcije nego i presuđivanjem korupcije, a onda i zatvaranjem onih koji su koruptivni. Eto on se, on sebe vidi kao onog koji bi to najbolje u ovom, u ovom društvu izvršavao. Kolegica Ahmetović rekla je „pravna država ne postoji“. Pa ja se čudim da jedna zastupnica to tako može utvrdit, a mi upravo suprotno gledamo kako ustvari pravna država svakodnevno i njene institucije provode zakone, kako se utvrđuje kriminal i kako se oni koji su odgovorni privode pravdi. Što se tiče njene konstatacije da eto pravo vlasništva je u ustavu utvrđeno kao nepovredivo pravo i kao jedno od najvažnijih prava, ona se tu malo izruguje tome, pa mi je to evo jako čudno jer i smatram da ustvari je to jedno od prava koji zaista treba bit ustavom zaštićeno i da nam to danas u ovom vremenu zaista ne bi više trebalo biti upitno. Kolegica Orešković je govorila zašto ovaj prijedlog zakona nije dobar sa pravne točke i te njene stavove prihvaćam, međutim malo ste me iznenadili jedino kad ste rekli da niste karijerna političarka. Ja vas kao takvu nisam doživjela cijelo ovo vrijeme nego suprotno od toga. Što se tiče rasprave kolege Dretara, on je počeo isto kao i ja da predlagateljica nije govorila o prijedlogu i tu se zaista slažemo. I ja ću sada reći u par crta kako i zašto smatramo da prijedlog zaista ne može dobit potporu i da ustvari, ova današnja rasprava o tom prijedlogu će pokazati koliko je i zašto nepotrebno donositi ovakav zakon. Mi danas imamo ustvari instituciju, imamo Središnji ured Porezne uprave koji je ustrojen i samostalni Sektor za financijske istrage unutar kojeg je i Služba za otkrivanje financijskih istraga neza…, financijske istrage nezakonito stečene imovine smatramo da to sasvim dobro funkcionira, onoliko koliko njima dozvoljava, dozvoljavaju njihova saznanja oni toliko postupaka provode i smatramo da ne treba brkati nadležnosti tog tijela sa nadležnostima sudova i da ne smijemo dovesti do toga da nam se preklapaju odredbe zakona i nadležnosti tijela jer na taj način doprinosimo stvaranju pravne nesigurnosti u društvu, isto tako stvaramo zbrku i loš zakonodavni okvir i zakonodavni sustav. Mi, kako je i kolegica Orešković govorila, imamo dakle u kaznenom postupku mogućnost da se imovina okrivljenika može blokirati dok se postupak ne okonča, a može se i oduzeti ako se dokaže da je ta imovina stečena kaznenim djelom. Što se tiče Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, propisano je u čl. 1. st. 3. da se pravo vlasništva i drugih stvarnih prava mogu protiv vlasnikove volje oduzeti ili ograničiti samo pod pretpostavkama i na način određen zakonom. Također u ovom prijedlogu zakona čl. 2. st. 1. propisuje se da se imovinom smatraju stvarna prava. Obzirom da se pod stvarnim pravima smatraju i pravo vlasništva i pravo služnosti i pravo i stvarnog tereta, pravo građenja i založno pravo, bilo bi potrebno preciznije definirati što se smatra imovinom koja bi bila sposobna biti predmetom postupka ispitivanja porijekla imovine i oduzimanja nezakonito stečene imovine. Također i Vlada napominje da pojmovi u prijedlogu zakona nisu usklađeni, npr. „obveznik ispitivanja“, „primarni obveznik“, „obveznik“ itd.. Naime, ovim prijedlogom zakona narušava se i trodioba vlasti na način da se upravnom tijelu dodjeljuju ovlasti koje ima sudbena vlast, o čemu sam već nešto rekla i to tako da se upravnim postupkom pred upravnim tijelom utvrđuje krivnja počinitelja, u ovom prijedlogu on se naziva ispitanik, te mu se oduzima imovina, a na način kako se to ustvari provodi u kaznenom postupku pred sudom. Također prijedlogom zakona predlaže se uvođenje posebnog poreznog upravnog postupka ispitivanja porijekla imovine radi oduzimanja nezakonito stečene imovine i prijenosa u državno vlasništvo. Oduzimanje nezakonite imovinske koristi jedno je od načela kaznenog zakonodavstva, te smatramo kako u odnosu na postupak koji je već detaljno propisan kaznenim zakonodavstvom nije moguće paralelno propisivati upravni postupak kojim bi se oduzimala nezakonito stečena imovina. Odredba Članka 4. stavka 2. ovog prijedloga zakona propisuje da oduzete nezakonito stečene nekretnine prelaze u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na području na kojem se nalaze i ona je u suprotnosti sa odredbom Članka 79. stavka 4. Kaznenog zakona koja propisuje da oduzeti predmeti i sredstva postaju vlasništvo RH. Sukladno Članku 2. stavku 1. Zakona o Poreznoj upravi, Porezna uprava je jedinstvena i samostalna upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa. Sukladno odredbama Općeg poreznog zakona Porezna uprava između ostalog kontinuirano prikuplja podatke na temelju kojih utvrđuje raspolaže li fizička osoba imovinom ili sredstvima za privatnu potrošnju koja višestruko premašuje primitke što ih je fizička osoba ostvarila tijekom godine. Nadalje, Porezna uprava nije tijelo nadležno za vođenje registra imovine te nije u mogućnosti raspolagati službenim podacima o ukupnoj vrijednosti stečene imovine u određenoj godini. Iz većine odredbi ovog prijedloga zakona proizlaze nejasni i nedorečeni postupci koji nisu dovoljno detaljno obrazloženi ili jasno razrađeni kao npr. navodi se oduzimanje imovine kao i prijenos imovine u državno vlasništvo dok onda kasnije iz teksta proizlazi kako oduzete, a nezakonite stečene nekretnine postaju vlasništvo tijela jedinica lokalne samouprave. Dalje, nisu navedena koja stvarna prava i u kojim rokovima se nastavlja postupak ispitivanja porijekla imovine prema nasljednicima te nastavlja li se postupak prema lokalnoj samoupravi i RH u situaciji kada nema nasljednika. Propisano je pravo na žalbu protiv zaključka, međutim nigdje u tekstu prijedloga nije navedeno kome se žalba podnosi, u kojem roku te tko o navedenoj žali odlučuje. Također naveden je rok prava na žalbu od 6 mjeseci, međutim nije detaljno navedeno od kada se spomenuti rok računa. Uz Članak 10. prijedloga zakona da svako tijelo pred kojim se vodi postupak može zatražiti upis pokretanja postupka u zemljišnim knjigama ili upis zabilježbe spora, a navedenu zabilježbu može zatražiti i jedna od stranaka u postupku, s obzirom na odredbe Članka 86. do 90. Zakona o zemljišnim knjigama navedena je odredba redundantna. Također iz odredbe nije jasno radi li se tu o mjeri osiguranja ili o zabilježbi, ako se radi o mjeri osiguranja tada bi bilo potrebno propisati koja je mjera osiguranja, učinci mjere te način donošenja rješenja kojim se mjera određuje, a ako je riječ o zabilježbi spora ili pokretanja postupka tada su dovoljne i odredbe Zakona o zemljišnim knjigama. Vezano uz Članak 16. prijedloga ovog zakona za nekretnine bi radi jasnijeg izričaja trebalo navesti da se oduzima vlasništvo. Vezano uz Članak 17. zakon trebalo bi odrediti brisanje samo onih upisa koji su upisani nakon zabilježbe spora jer naime uređenje koje je određeno prijedlogom zakona u suprotnosti je s načelima zemljišnih knjiga u prvom redu povjerenjem u zemljišne knjige kao i zaštitom poštenog trećeg. Vezano uz Članak 21. ovog prijedloga ističemo da bi trebalo propisati zabilježbu zabrane raspolaganja, a upis koje će nadležno tijelo naložiti rješenjem. U dijelu odredbi koje se odnose na Ovršni zakon u cijelom tekstu prijedloga nedostaje određenost opsega i vrsta mjera osiguranja te određenost sredstava i predmete ovrhe koji najbolje odgovaraju brzoj i učinkovitoj prisilnoj provedbi osiguranja odnosno oduzimanja nezakonito stečene imovine te smatramo kako zbog navedenog uopće neće biti moguće provesti predložene radnje ovrhe i osiguranja. Odredba Članka 20. ovog prijedloga zakona u suprotnosti je sa odredbom Članka 23. točke 5. OZ-a jer pretpostavlja da je moguće provesti ovrhu na temelju pravomoćne, a ne na temelju ovršne ovršne tj. izvršne odluke koja je donesena u upravnom postupku. Ista odredba u suprotnosti je i s Člankom 18. prijedlogom zakona jer se odredbom Članaka 20. propisuje provedba ovrhe temeljem pravomoćne odluke dok je Člankom 18. propisano da rješenja protiv kojih je pokrenut upravni spor nisu podobna za provođenja ovrhe jer je izričito navedeno da tužbom kojom je pokrenut upravni spor protiv rješenja o oduzimanju imovine odgađa izvršenja rješenja. Osim toga, odredba Članka 18. prijedloga ovog zakona u potpunosti onemogućuje provedbu ovrhe u slučaju kada je podnesena tužba kojom je pokrenut upravni spor. Člankom 112. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da žalba odgađa pravne učinke rješenja dok stranici ne dostavi rješenje o žalbi, ako zakonom nije drukčije propisano. Dakle, budući da je općom odredbom već propisano da žalba odgađa pravne učinke rješenja predmetno nije potrebno propisivati posebnom, posebnim zakonom. Članak 18. prijedloga ovog zakona nije niti u skladu s Člankom 26. ZUS-a. Ovdje je bilo već rečeno što je kolegica koja je predlagateljica krivo shvatila da nisu poštovana jedinstvena metodološka nomotehnička pravila. To ne znači da samo je problem u tome i da su to samo neki tehnički nedostaci ovog prijedloga, kao što sam dosada navela ovaj prijedlog sadrži brojne pravne probleme koji iz njega proizlaze jer prije svega bi doveo do pravne nesigurnosti iz razloga što odredbe koje su propisane na ovakav način su u kontradiktornosti sa već postojećim odredbama koje postoje u drugim zakonima. Slijedom navedenog, Klub HDZ-a smatra da je ovaj prijedlog nepotpun, da nije dobro napisan, da nije nomotehnički usklađen, ali da je prije svega nepotreban jer u našem pravnom sustavu imamo zakone kojima se uređuje sve ono što se želi postići ovim zakonom i oni ciljevi o kojima je govorila kolegica Peović mogu se postići kroz postupke koji su propisani drugim zakonima i pred institucijama ove države. Hvala lijepo. Hvala i vama. Kolegica Vidović Krišto, dozvolit ćete da pozdravim najprije naše goste. To su studentice i studenti i nastavno osoblje Veleučilišta u Šibenika, hvala lijepa što ste s nama. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** 238., kolegice Jelkovac, praviti se slijep kao da ne vidite činjenice koje su svakome vidljive to jest vrijeđanje inteligencije svih hrvatskih građana. Glavni tajnik vašeg HDZ-a Katičić je kumski povezan s odvjetnikom Šurjakom koji je jedan od glavnih aktera krađe u INA-i. O čemu vi pričate? Vi ste na vlasti isključivo zato što je ucijenjena glavna državna odvjetnica, kakti

Ne, ne, dobro, nećete dobit opomenu ajde, za ovaj put neće dobit opomenu jel je pozdravio ovaj…

Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, čl. 238.. Kolegice, nisam slijepa kao ni vi, primijetili ste da su gore Šibenčani, pa ste našli mogućnost da mi se ovako obratite kroz povredu poslovnika. Meni je žao što na ovakav način govorite o prijedlogu ovog zakona. Ne znam jeste vi vidjeli taj prijedlog i pročitali? Dakle, ono što sam ja govorila, a govorila sam zašto ovaj prijedlog nije dobar i da se s njim ne postiže ono što se želi postić. Mi krađu imamo regulirano Kaznenim zakonom, isto tako koji postupak se provodi pred kojim sudom…/Upadica Radin: Hvala gđa. Jelkovac./…zbog I gđa. Karolina Vidović Krišto povreda poslovnika. O čemu vi pričate? Imate zakone. Pa naravno da imamo zakone, ali ih vi ne provodite, vaša vlast ih krši, vi unatoč dobrim zakonskim propisima ste blokirali institucije i ponavljam, isključivo zato što ste apsolutno blokirali represivni aparat i Državno odvjetništvo, isključivo zbog toga ste još uvijek na vlasti. U svakoj normalnoj državi vaš premijer

bez provođenja ikakvog postupka, bez utvrđivanja krivnje, vama je kriv svako kom neko napiše novinski članak, vi na takvoj bazi dnevno ovdje raspravljate. se ne razumije./… sramite se vi, pa sramite se vi. Ne možete na takav način provodit politiku, sudit ljude na temelju nekakvih

Pa ne znam, moram stvarno reagirati, gđo. Jelkovac ovaj, pa ja sam mislila da vaša stranka donosi zakon koji misli kriminalizirati novinske članke. Baš vi mislite kriminalizirati nešto što se piše, ali to vam samo lijepo pokazuje ovaj okvir ozakonjenja bezakonja. Znači zakoni nisu garancija da će se pravda i pravednost društveni boljitak procvjetati. Ne, mi možemo donijeti HDZ-ovse zakone, pa HDZ-ovski zakoni, kaže kolegica Jelkovac, pa mi imamo Kazneni zakon i on sasvim dobro djeluje. Pa tu je točka, ja nemam šta reć nakon toga. On sasvim dobro djeluje onako kako HDZ-u odgovara. Kazneni zakon je savršeno napisan, ovaj moj prijedlog zakona je katastrofa zato šta on misli stvarno kriminalizirati kriminalce, katastrofa. ja ću se ipak osvrnuti na ovu vladavinu eksperata koja se provlači kao nekakav argument, ali moram prije toga, nećete mi zamjeriti, reć samo još jednu repliku na kolegicu Jelkovac. Kaže, ja nisam u svom izlaganju uopće se osvrnula na prijedlog zakona. A vi kolegice Jelkovac u svojem izlaganju niste izrekli ijednu svoju riječ već ste čitali s papira mišljenje Vlade. Pa rekla bi da je to ajde jedan korak ipak dalje. Ja nisam se osvrnula na zakon, al vi niste bili sposobni nego pročitat samo ono što je Vlada napisala. ajmo malo o tom, toj vladavini eksperata i tome da je bitno u svom izlaganju zapravo se držati samo članaka zakona koji kažu dal će lokalna samouprava ili će na razini države se oduzimati imovina nezakonito stečena. Rekla bi da bismo se oko toga dogovorili ovaj kolegica Orešković i ja kad bi došlo do toga da donesemo taj zakon, ali HDZ ne. Eksperti, eksperti nama vladaju već 30.g., ta ta tehnokratska vladavina eksperata koji smatraju da ne stručnjaci nemaju šta raditi u politici već sve trebamo prepustiti tim stručnjacima koji će nama napisat savršene zakone, koji će nam donijet takva pravila da ćemo svi bit, evo živimo u boljitku već 30.g. zbog savršenosti tehnokratske Vlade koja više nema nikakvu potrebu profesorice, doktorice književnosti koja se drznula napisati zakon koji se zove Zakon o ispitivanju porijekla imovine. Ja bi rekla da to nije zadaća zastupnika da budu stručnjaci jel vi stručnjaka imate i oni su nas doveli tu gdje jesmo. No, dakle naša je zadaća upozoravati na društvene anomalije i ono što čuje svaki čovjek na ulici govoriti ovdje vama koji se branite stručnjacima. Često se to i kod financijskih zakona koji se tiču financija i zakona koji se tiču Ministarstva pravosuđa nameće kao nekakav okvir, ne možemo mi o tome razgovarati jer mi nismo stručnjaci. Naša zadaća kao zastupnika je, bilo bi bolje da nas ima puno više koji nisu visoko obrazovani to isto jako puno govori o ovom visokom domu, da ovdje samo sjede oni koji si to mogu priuštiti, a stolari, čistačice, trgovkinje one nemaju pravo na političko djelovanje, a trebale bi, ali to je posljedica vašeg zakonodavstva Zakona o radu gdje ste ih sveli na što si smiju dozvoliti, a to je rintanje i eksploatacija pod vašim uvjetima. No, ja se nadam da ćemo to promijeniti. Ovdje će doći sasvim nestručni ljudi govoriti o zakonima jer nije pravna struka tu zato da bi mi zadovoljili pravnu struku, neg je pravna struka tu da zadovoljni društvenu većinu, društvene potrebe, a društvene potrebe su stvarno puno drugačije od kaznenog zakonodavstva za kojeg kažete da je sasvim dovoljno i dobro uređeno. Da je dobro uređeno ne bi bilo potrebe za ovim prijedlogom. Ja sam vam više puta ponovila podatak koji ukazuje da sive ekonomije se procjenjuje na 1/3 na 1/3 BDP-a, a da je naplaćeno od, kao posljedica djelovanja USKOK—a i DORH-a tek 28 milijuna eura i to je stvarno podatak koji, s kojim ne možemo baš biti zadovoljni. A što se tiče pravnih aspekata ajmo ući i u te detalje nemam baš puno vremena, ali vi ste ponovili i ono što je Vlada izdvojila, ali ja ću vas samo neću imat vremena, ali dobro u replici upozorit na jednu anomaliju, znači Porezna uprava kažete kontinuirano prikuplja podatke na temelju kojih utvrđuje, raspolaže i utvrđuje nesrazmjer, a onda kaže Porezna uprava nije tijelo nadležno za vođenje registra imovine. Toliko o tome. Sačekat ćemo da dođete na mjestu i sada ćemo pozvati gospodina Borića da replicira. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa želimo ponovno raščistiti ovaj pojmove osobno vlasništvo, privatno i društveno jer mi nije kolegica objasnila što ona pod tim pojmovima smatra da je tako kako je jer mislim da ne zna objasniti. Rekla je da će ona kad dođe na vlast ukinuti privatno vlasništvo. Zato ja moram poručiti građanima da svaki glas za Radničku frontu znači pogotovo na obali onim ljudima koji se bave određenim aktivnostima u svojim nekretninama ili imaju pravne osobnosti tj. pravnu osobu kojom posluju u tim ovaj objektima će ostati bez tih objekata. To nije bezazleno. To moraju ljudi znat. Zato kažem nek mi objasni koja je razlika između privatnog i osobnog vlasništva, da li je njezin auto osobni ili privatni, da li je nešto njezino također osobno ili privatno i da li je objekt u kojem ja živim ili bavim se iznajmljivanjem moje osobno, privatno vlasništvo ili će mi u datom trenutku s obzirom da se bavim određenom djelatnosti koja stvara neku vrijednost, koja se oporezuje postati … …/Upadica Furio Radin: Hvala./… … odjednom Evo mala poduka iz marksizma. Znači privatno vlasništvo je onaj dio nekretnine u kojem živite, a osobno vlasništvo onaj dio nekretnine u kojem živite. Privatno vlasništvo je dio nekretnine koji iznajmljujete i da za taj dio nekretnine koji iznajmljujete ćemo ispitati da li iznajmljujete legalno, da li ste stekli da li ste stekli tu imovinu legalnim putem. Ispitat ćemo odakle vam nekretnine, ispitat ćemo odakle vam ogromna štednja na bankama, ispitat ćemo odakle vam vaši udjeli u poduzećima, u firmama, ispitat ćemo na koji način ste stekli sve te silne nekretnine. Uništavanjem uglavnom društvenog vlasništva, evo Ivan Paladina vam je najbolji primjer, a privatizacija i pretvorba i privatizacija vam je bila ono teren ono za uštimavanje, a već 30 godina igrate i svirate po istoj melodiji, a to je uzimanje, otimanje i krađa. Gospodin Borić također povreda Poslovnika. Kuća koju ste vi naslijedili od svojih roditelja je također napravljena na taj način, otimali su i onda ste vi nasljedstvom to naslijedili. Jel to to? Ako da recite dignite se da, moji roditelji su otimali, nisu radili, nisu to zaslužili kako treba nego su otimali i dali meni kao svom nasljedniku da to koristim.

ne neka je, nego ne možete govorit više, šutiti za sada, za sada ovaj, a imamo još jednu točku poslije. Karolina Vidović, gospođa Karolina Vidović Krišto, replika. Kolegice Peović koja je razlika kada bivši Sanaderov ministar Kalmeta ima imovinu koju nije mogao zaraditi ni da mu je otac šeik ili kada pokojni Damir Vrhovnik iz komunističkog komiteta postane milijunaš što mu Račan daruje 100 milijuna dolara. Slažete li se da ne postoji lijevi i desni lopovluk već je lopovluk, lopovluk? Za mene nema razlike između lopovluka jednog Slavka Linića i lopovluka jedne Gabrijele Žalac. **Radin,

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Peović vi ste svašta ispričali u ovih 5 minuta. Najprije kako kolegica Jelkovac samo iščitava mišljenje Vlade. Ona govori u kojim zakonskim prijedlozima već imamo ovo obuhvaćeno od Ustava, Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o Poreznoj upravi, Zakon o porezu na dohodak. Šta je trebalo izmislit neki novi zakon? Mislim to je malo skroz smiješno. Šta je mogla nego govoriti ono u kojim se zakonskim prijedlozima već ovo spominje? Nadalje, kažete da čistačice i trgovkinja ne može nikako ući u sabor, da je to privilegija nekog drugog. Recite mi, je li može čistačica ili trgovkinja ući u neku stranku? Jesu vas pitali vašu diplomu kad ste ulazili i došli na listu i tako isto ušli u HS? Što ne mislite da u našem HS nema kolege koji imaju SSS, pa čak su i trgovci i jednako tako su kvalitetni zastupnici? Lupetali ste svašta.

nešto malo manje ih je pretpostavljam u HDZ-u. Al znate te trgovkinje na koji način ulaze u RF? Tako da ne smiju reć svom šefu da su članice RF-a jer su u opasnosti da dobiju otkaz. Znači vaše članarine, ulazak u HDZ znači osiguravanje lukrativnih poslova, mirovina, pljačke, šta god, a ulazak u RF znači, mogu ja samo završit? Hvala. Dakle, ulazak u RF je sasvim druga politička dimenzija od ulaska u koruptivni i dokazano kriminalni HDZ i zato nema ovdje trgovkinja, nema ovdje portira, nema ovdje stolara, zato šta se u HDZ ulazi zato da se osiguraju svoja budućnost, a u RF se ulazi tako da se bojiš za svoju sudbinu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, nadoknadili

Kolegice Peović, vi se tu pozivate da ste zastupnik jednih teorija izniklih na socijalističkim i marksističkim teorijama. Ja vam to ne sporim, ali morate znati da su HDZ osnivali i u njega ulazili i obrtnici i trgovci i seljaci i da su i dan danas članovi te stranke. Vi te koji su kod vas ušli morate hvatat po ulici, a kod nas su ušli da stvaraju hrvatsku državu i dan danas

sad je gđa. Sandra Benčić, izvolite replika. kontra prijedloga zakona bio taj da je to već drugim zakonima regulirano jel tako? Je, je, regulirano je. I onda sam ja upravo stoga jer sam također se interesirala za to, pa kako je moguće da uz takvu regulaciju koju zaista imamo i u Poreznom zakonu, koju imamo i u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, mi nemamo postupke utvrđivanja nesrazmjera imovine i dohotka u adekvatnom broju? Pa sam pitala vašeg ministra da mi dostavi podatke za 2022. koliko je sa svim tim zakonskim okvirom postupaka za utvrđivanja nesrazmjera imovine i prihoda pokrenuto od strane Porezne uprave. Znate koliko? 51, 51, to je vaš skor, dajte šutite. (RF)** Hvala na tom podatku, 51 pokrenuti postupak, naplaćeno od samo 10 osoba za korištenje ovlasti, a 12 osoba za utaju poreza. Mislim to su neki sirotanovići koje su uhvatili. Ja ne znam stvarno kako su ih uopće uspjeli uhvatit jer evidentno je da oni uopće ne pokreću nikakve postupke. Znači MMF utvrđuje, 1/3 BDP-a je siva ekonomija, a oni se hvale, znači DORH i USKOK zajedno su naplatili 28 milijuna eura, eura, u jednoj godini to je kao rekordno šta su naplatili, a tu ulazi znači prodaja droge, prostitucija, znači svašta, sve je u to ušlo u 28 tisuća eura, 28 milijuna eura i oni se hvale s tim. A kolegice Jelkovac, di su vam ti čistači, di su vam te trgovkinje? Ja ne vidim baš na tim vašim redovima

Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Stvarno u ove 3.g. nisam čuo nijednom da su se tolko zazivali trgovci. A kad kažeš ovdje u HS da si trgovac onda te omalovažavaju, onda kažu da si neškolovan, da si podobno došao ovdje u HS. Ja ne znam o čemu vi uopće želite pričat suvislo ovdje u HS? Ko

I vidite, to što se od te političke korupcije otkrije, a otkriva se na tjednoj razini, samo je vrh sante leda jer mnogo toga ostaje neotkriveno. Postoje procjene, evo sad je kolegica MMF citirala, postoje kole…, postoje procjene i drugih međunarodnih institucija koliko u Hrvatskoj zapravo zbog korupcije se gubi javnih sredstava, ali i bogatstva općenito. Dakle, postoje podaci o tome. Mi vidimo da vrh sante leda. Kada bismo imali efikasan sustav uspoređivanja kontinuirano nečijih prihoda i vrijednosti nečije imovine tada bismo hvatali puno dublje od tog vrha sante leda. I postojali su određeni napori u toj našoj 30-togodišnjoj povijesti da se zaista puno bolje otkrivaju ne samo porezne prijevare nego upravo i nesrazmjeri prihoda i imovina. Jedan takav pokušaj je bilo osnivanje samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara gdje je Hrvatska uložila i jako puno novaca da te ljude obući, istrenira uključujući i u SAD-u od njihove famozne i svjetski poznate ARF službe i zaista se tamo stvorilo određeno i znanje i kapacitet da se takve stvari utjeruju. I šta se dogodilo? Ministar Marić je postao ministar i šta je napravio? Ukinuo je taj samostalni sektor. Inače kolokvijalno je bio znan kao porezni USKOK. Tko ga je ukinuo? Tko ga je ukinuo? Ukinuo ga je ministar Marić ono nek nam to sjedne. Koji je bio cilj, koja je bila namjera da se ukine porezni USKOK? Koji su rezultati ukidanja poreznog USKOK-a? To što evo danas porezna u 2022. godini ima čitavih 50 postupaka, 51 postupak brojkom i slovom pokrenutih za utvrđivanje nesrazmjera prihoda i imovine. Ponavljam to je dakle 2022. godina, mi smo sada u 2023. godini i kako je moguće, dajte mi to objasnite uz svu digitalizaciju, uz automatizaciju podataka, uz sve pare s kojima se hvalite iz EU koje ste dobili za digitalizaciju, kako je moguće da naša Porezna uprava za svakog poreznog obveznika nema automatiziran sustav usporedbe prihoda i imovine i njene vrijednosti? Kako je moguće, ja ću vas sad pitat, ima li Porezna uprava na jednom mjestu evo doslovno nek bude exelica, ne mora biti napredni softver, kad se pojavi moj OIB, pa se pojave moji prihodi tamo, pa se pojavi moja imovina koja je poznata, poznata je iz imovinske kartice, poznata je iz zemljišnih knjiga, poznata je znači oni koji imaju auto, ja nema, ali oni koji imaju auto može se dobiti podatak koje vozilo od MUP-a, dakle o velikom dijelu imovine se mogu dobiti podaci iz javnih knjiga. Ima li to Porezna uprava na jednom mjestu? Ima li Porezna uprava kriterije i iznos vrijednosti prosječnih cijena po kojima može automatizirano izračunavati vrijednost nečije imovine? Postoje li te procedure? Postoji li jedno mjesto, jedna exelica u toj Poreznoj upravi koja kaže Pero Perić je ove godine zaradio 15 tisuća eura, Pero Perić je ove godine stekao imovinu od 250 tisuća malo nam je nesrazmjerno, ajmo vidjet jel Pero nešto nešto naslijedio, ajmo vidjet je li Pero nešto ušičario? Jel to takav problem, ali kad bi mi imali takav sustav, kad bi zaista postojao takav sustav pa onda mi ne bi svaki tjedan ovdje razgovarali o aferama jer bi se one otkrivale daleko prije. Ali ajmo dalje, ima li Porezna uprava kapacitete i načina da otkriva one malo jače igrače koji svoju imovinu skrivaju recimo u firmama na Malti? Jel Porezna uprava zna za njih? Jer recimo sa takvima vaša Vlada sklapa strateška partnerstva, ugovore, dogovore, glavni su dobavljaču, da im se imaju de facto monopole u energetici, u prehrambenom sektoru itd. Da li njih Porezna uprava čačka ili će ih se samo dotaknuti onda kad im nađe neku vrijednu ogrlicu slučajno na aerodromu koju nisu prijavili, ali s drugim se nećemo baviti. Nećemo se baviti pitanjem zašto firme otvaraju baš na Malti? Šta fali Hrvatskoj isto ima more, ima sunce? Lako je otvorit firmu, evo zbilja napravite to digitalno za, u jednom danu šta je problem, zašto na Malti? Pa zato jer se radi vrlo vjerojatno i vrlo često o pokušaju skrivanja bogatstva ili ne daj Bože o poreznim prijevarama. I onda kada govorimo dal nam je ovaj zakon potreban, pa gledajte ja vam mogu dati za pravo da mi instrumente imamo, imamo ih u poreznom zakonu, imamo ih u drugim zakonima, ali zašto pobogu ih se ne koristi. Pa ne možete mi reći, pa ne možete mi reć evo razgovarajte sa sucima i sutkinjama kojima frajeri dolaze na ročišta za alimentaciju tvrdeći da nemaju prihode i zbilja frajeri nemaju prihode, nemaju, nisu zaposleni, nema prihode, a dolaze u autima vrijednim 150 tisuća eura i ona ga kroz prozor vidi kako ga dolje parkira. Pa kak to Porezna ne zna za to, kako Porezna može ne znat za to da ovaj ima nula kuna prihoda, a vozi auto od 150 tisuća eura? Pa to vidimo svaki dan na cestama. I vi meni govorite, mislim nemojte se ljutiti gospođo Jelkovac al kak možete onda reći da imamo sustav, nemamo sustav. Imamo slovo na papiru koje nije pretočeno u realnost, ne implementira se jer nitko ne može reći da se implementira ak su proveli 51 postupak u 2022., 51 postupak. Ok, na temelju čega, evo sad ću vam reći na temelju čega je podatak o 51 postupku. Na temelju dokumenta koji mi je glavom i bradom vaš ministar financija potpisao i poslao kao odgovor na zastupničko pitanje. Na temelju toga gospođo Jelkovac. Nisam, nisam je izvadila iz šešira nego sam prije 6 mjeseci slala to zastupničko pitanje i dobila odgovor nakon ne znam 3 mjeseca. Nažalost je tako, znam da je teško vjerovati vama, ali nažalost je tako. Od tih 51 pokrenutih postupaka mi ne znamo koliko ih je zapravo završilo bilo kakvom, kakvim rješenjem i kako se to rješenje provodilo u praksi jer šta, kaže dalje meni ministar, kaže on daljnje podatke o tijeku tih postupaka s obzirom da se radi o upravnim postupcima oni nemaju, oni idu negdje drugdje, to ima netko drugi valjda, valjda Ministarstvo uprave onda ne znam, ali u svakom slučaju ministarstvo koje je pokrenulo te postupke preko Porezne uprave meni ne zna reć koliko je njih završilo i kako. Evo, jel to normalno? Pa ne nije normalno, onda nam nešto ipak u zakonodavnom okviru ne valja. Uglavnom mi smo dugo isto razmišljali hoćemo li ići sa inicijativom da se ovakav zakon usvoji. Shvatili smo jednu stvar da neće pomoći jer da se ne radi o još jednom slovu na papiru, da se radi o namjernoj opstrukciji i potkapacitiranju Porezne uprave kao što se namjerno potkapacitira DORH, kao što se namjerno potkapacitira USKOK unutar DORH-a, kao što se namjerno potkapacitira policija i potplaćuju policajci itd., kako cijeli sustav zapravo bi ostao samo slovo na papiru jel, deads the point i možemo sad napisat najsavršeniji zakon ovdje sa kojim ćemo se svi slagati i on će opet ostati slovo na papiru jer bez političke volje od glave do kapacitiranih ljudi u operativi to se neće provoditi. A ja evo odgovorno tvrdim kad bi to postojala politička volja, kad bi se htjelo uložiti u kapacitete Porezne uprave u koje uopće ne želim reći da nema, ima sjajnih ljudi, ima zbilja stručnjaka na kraju krajeva i stvarali smo ih, ulagali smo u njih pa ih se rasipalo po drugim odjelima, dakle kada bi ta volja postojala dovoljan bi bio ovaj zakonski okvir koji imamo danas jer bi se provodio, a onda bi još mogli dat Poreznoj upravi ulaz u baze podataka, automatizirane da može povlačiti i dobivat sve podatke o svoj imovini koja se registrira od nekretnina, pokretnina itd. koje svako ima obavezu registrirat da su im na jednom mjestu. Pa bi se doslovno jednom vrlo jednostavnom funkcijom uspoređivali i prihod i vrijednost imovine i kad bi taj nesrazmjer bio nešto veći od prosjeka onda bi oni pokretali postupke. I onda ne bi imali 51 postupak godišnje nego bi imali tri nule iza toga. Eto, toliko ću reći o ovome i ponovit još jednom. Samo korumpirana vlast i korumpirana država ne želi imati jaku poreznu upravu i ne želi imati jake instrumente provjere podrijetla imovine. Nažalost 30 godina mi evidentno imamo točno takvu vlast. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospođa Peović 5 minuta u ime predlagatelja. Šteta bi bilo ne podcrtati neke od ovdje istaknutih teza jer su izuzetno važne i one su ključne u argumentaciji zašto sam uopće i došla s ovim Zakonom o ispitivanju porijekla imovine i isključivo treba biti svjestan toga da je riječ o političkoj volji. pravni, pravno pitanje ovdje je pitanje politička volja i uistinu postojeći zakonski okvir bi mogao biti dovoljan kada bi bio funkcionalan, ali on evidentno nije funkcionalan. Znači pa pazite samo ovo, ne samo ovo što je Sandra rekla znači imao evidentno raskorak između utvrđenog nezakonitih prihoda odnosno nezakonito stečene imovine i realnosti, ali pazite na kojem primjeru to možemo još dokazati. Pa i Lovrinčević i drugi primjeri uopće ne bi trebali biti rezultat istraživačkog novinarstva nego rezultat zapravo istraživanja Porezne uprave. I to je problem ne i zato ću ponoviti. 28 milijuna eura su i istrage DORH-a i USKOK-a naplaćene te sive zone. Pazite ovo, 3 milijuna zlo… samo od zlouporabe ovlasti, od samo 12 osoba, ponavljam 3 milijuna Pa o čemu pričamo? Znači samo ovaj Lovrinčević je imao kaže samo u jednom razgovoru smo saznali da je mešetario sa 140 tisuća eura pola tebi, pola meni. Pa jel bilo jasno da je njemu račun naraso bez da se zna i onda kaže Filipović pa ne bi se on uvlačio u sitne dilove, pa uvlačio se i naravno da bi se uvlačio i to je sasvim ono izgledno da će se uvlačiti. od 10 osoba je naplaćeno 1,5 milijuna eura za utaju poreza i zato stvarno stoji ono što je nekoliko ovdje zastupnica reklo, stvarno je postojala volja 2014. godine da se pojača USKOK, tzv. porezni USKOK, taj porezni USKOK je ojačan pod zakonskim aktima kada dolazi na vlast HDZ on taj porezni USKOK lagano eutanazira i to baš zakonskim rješenjima. On kaže mi smo, oni kažu mi smo ozakonili nešto što je SDP jel podzakonskim aktima uredio, znači potrebna je politička volja, a ne pravna, pravni okvir da se regulira ovo pitanje. Znači politička volja je uništena baš tim zakonskim rješenjima. Naime, oni su donijeli Zakon o Poreznoj upravi koji je uredio porezni USKOK da ga je pripojio uredu porezne uprave 2017. godine, preustrojio i de facto eutanazirao, taj porezni USKOK stavljaju pod kontrolu politike. Kad je postojala neka politička volja, ja prigovaram SDP-u za masu stvari, ali ovdje je evidentno da je 2014. godine postojala politička volja jer je bilo rezultata, pa nisu Zdravka Mamića otkrili istraživački novinari, nisu off-shore račune otkrili istraživački novinari nego institucije koja je trebala otkriti taj problem. Prema tome, sustavno potkapacitiranje USKOK-a sa čim se apsolutno slažem je razlog zašto nema velikih uhićenja, nema velikih rezultata, zašto je samo 51 pokrenuti postupak. I još jednom ću naglasiti to je pokrenuti upravni postupak. Znači Porezna uprava je ta koja može otkriti nesrazmjer u imovini i naravno da treba imati sudski epilog, ali ne može sud bit adresa koja određuje da postoji nesrazmjer. To isključivo može Porezna i to stvarno se slažem sa mnogima koji su ovdje rekli sa današnjom digitalizacijom praktički u dva klika, tako da je smiješno da se govori da nam treba znači pravni okvir. Treba nam uistinu politička volja. Tu ću evo stati. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice da ja sažmem ovu vašu raspravu tko ima volje naći će način, tko nema volje naći će izgovor. I meni se čini da su svi odgovori sa desne strane sabornice, dakle od HDZ-a bili da opravdaju činjenicu da su oni na vrlo zakonit način jer je sve zakonima regulirano spriječili da se utvrđuje nesrazmjer između imovine i prihoda. I nije mi onda čudno da je upravo u vrijeme dok je bilo političke volje da se progone oni koji su stekli nezakonito imovinu onima koji su zaista to htjeli činiti trebala je i policijska pratnja. Jer vi ste naveli tu neke slučajeve. A sjetimo se velikih bankara koji su Borisu Lalovcu, tada ministru financija prijetili otvoreno da je policija procijenila da mu treba pratnja. (RF)** Da, bojim se da oni koji se drznu uhvatit u koštac sa ovim sigurno će biti i sami u vrlo teškoj teškoj poziciji i nisam znala za tu situaciju, ali me uopće ne čudi, mislim to samo potvrđuje ono što trebamo podcrtati u ovoj raspravi i što treba otići otići kao poruka ovog zakona koji slažem se sasvim je nepotreban ukoliko bi postao zakonski okvir i ukoliko bi se taj zakonski okvir koji postoji poštovao da je riječ o elitama koje dolaze na vlast koje štite interese svojih interesnih skupina i njima zakoni, Porezna uprava, Ministarstvo financija služe samo da bi štititi te svoje elite. I te elite danas u Hrvatskoj vladaju. oni su pravilo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sada počinjemo sa pojedinačnim raspravama. Prva je gospođa Dalija Orešković. Zahvaljujem. Evo meni je drago da smo zapravo dosta toga razjasnili, puno je lakše kad se otvoreno i iskreno komunicira, pa ću na tragu te iskrenosti ja vrlo jasno reći s čim se slažem, sa čime ne. Naravno da je za borbu protiv korupcije potrebna politička volja i naravno da te političke volje nema kad je HDZ na vlasti. Ali ovaj zakon nije nije izražavanje političke volje, radi se o čistom procesnom i postupovnom zakonu i on kao takav nije dobar. Političku volju podrške ciljevima koji se žele ostvariti ovim zakonom možemo poslati i trebamo poslati na drugačiji način primjerice to smo mogli kroz zaključak kojim se Vlada obvezuje da ojača kapacitete Porezne uprave ili zaključkom kojim se Vlada obvezuje da poduzme mjere da se ponovno uspostavi porezni USKOK. Ili zaključak kojim se Vlada obvezuje da u određenom roku predstavi izmjene i dopune zakona kojima se otklanjaju postojeće poteškoće u tom provedbenom dijelu kojeg Porezna uprava već ima u svom djelokrugu rada i u svojoj nadležnosti. I sad moram nešto reći i o struci. Kolega Peović koju ja kažem doista iznimno cijenim i poštujem i podržavam to ona zna, ali u današnje vrijeme govoriti o tome da politikom vladaju eksperti i stručnjaci, za početak da je Sabor neko tijelo u kojem se čuje riječ struke to jednostavno ne stoji. Problem Hrvatske države je upravo u tome što nam zakone nisu pisali stručnjaci. Daleko od toga da ovaj prostor treba služiti za političke rasprave i da tu i oni koji nisu verificirani u nekoj struci imaju pravo reći svoj neki načelan stav, ali struku moramo uvažavati u onom provedbenom dijelu zakona u sadržajnom smislu. Evo jedan primjer. Sjetimo se lex Agrokora. Lex Agrokor nisu pisali stručnjaci, Lex Agrokor su pisali Borgovci, ortaci, partneri interesni Andreja Plenkovića i ostalih članova njegove Vlade. Da je taj zakon pisala struka taj zakon bi napisala Jasnica Garačić i onda ne bismo imali izvanrednog povjerenika, onda ne bismo imali ovu nezakonitu otimačinu i pljačku u režiji HDZ-a. Dakle, struka je važna i bez poštovanja struke ova država ne može ići naprijed. E sad, ako se želimo baviti korupcijom, odnosno ako želimo unaprijediti naš sustav borbe protiv korupcije koje u zadnje vrijeme doista nema jer su eutanazirane sve ključne institucije onda moramo prestati biti površni u pristupu. Između ostalog politička volja počinje donošenjem kvalitetne i sveobuhvatne Strategije suzbijanja korupcije. Ovu postojeću treba staviti u ropotarnicu povijesti i ne ponovila nam se nikad više. I da, treba početi od jačanja institucija. I ja se slažem sa ovom političkom idejom da mi krenemo od utvrđivanja nesrazmjera u imovini, nesrazmjera jer nesrazmjer i porijeklo nisu iste stvari. I onda ne vidim razlog zašto ne bismo oformili jednu radnu skupinu i uzeli nekoliko oglednih spisa kao radni materijal, okončanih postupaka koji su prošli i prvostupanjski upravni i drugostupanjski, ali su onda prošli i upravni spor. Rekla sam već imamo slučajeve Milana Bandića kao primjer, ali imamo i Dubravku Šuicu. U oba ta primjera Porezna uprava je utvrdila nesklad i nesrazmjer imovine, o čemu ste govorili vi i Sandra Benčić pa je zaključak da je prošle godine bio 51 takav postupak. Ali ova dva postupka i primjera koje sam ja spomenula pali su na Upravnom sudu. Što bi bio zadatak politike koja ima stvarnu volju da ovaj problem riješi? Pa pogledat će što to u sustavu, što je pošlo po zlu, što ne valja? Dakle, prvi korak je ojačati kadrovske kapacitete Porezne uprave. Drugo pitati tu Poreznu upravu što njima treba? Naime, Porezna uprava već danas ima umrežene baze podataka. Jedan takav proces i osobno sam imala prilike kreirati što se tiče Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Znam što je ostalo iza mene 2018. godine. Dakle, povezane baze podataka, izrađen informatički program i algoritam koji doslovno u Excel tablici prikazuje što je dužnosnik upisao u svojoj imovinskoj kartici od nekretnina, pokretnina, udjela u trgovačkim društvima, prihoda itd. I zadnja kolona je kolona u kojoj se pokazuje crvena zastavica ako se neki od podataka iz imovinske kartice ne poklapa sa podacima iz baza podataka drugih državnih tijela. Ako je to moglo povjerenstvo sa minimalnim resursima, onda to sasvim sigurno ima i Porezna uprava. Gdje su problemi? U upravnom postupku koje djelatnici Porezne uprave provode. I nije točno, jednostavno je iluzija da porezni djelatnik vidi da netko vozi automobil i da to nije u skladu sa njegovim zakonitim prihodima. Zašto tome nije tako? Pa zato što je možda taj automobil uzet na račun tvrtke i uopće nije u vlasništvu onoga tko taj automobil vozi. A onda nije čak ni baš pravo vlasništvo, nego je možda leasing. Dakle, što želim reći? Bez sveobuhvatnog sustava koji točno zna što radi svako pojedino državno tijelo, bez toga da mi utvrdimo gdje su slabe ili crne rupe pojedinog zakona mi nećemo ići naprijed. Ali to onda nije zakon od dvadesetak, tridesetak članaka, to je jedna strategija koja onda gleda gdje su nam anomalije, a anomalija ima. Jedna od najpoznatijih anomalija, a na tragu je ovog političkog cilja o kojem kolegica Peović govori je Ivo Sanader. Uzimam njega kao primjer zato što se i ovih dana ponovo aktualizira, jer danas smo došli do zaključka 2023. godine da smo Sanadera malo platili, jer je Andrej Plenković od njega sto puta gori samo to još nitko nije i na papiru utvrdio. Ali evo za Ivu Sanadera je naše pravosuđe pravomoćno utvrdilo da je primio mito od 10 milijuna eura i u pravomoćnoj odluci evo na takvu jednu pravomoćnu odluku bi se odnosio ovaj Zakon o oduzimanju nezakonito stečenog bi se odnosile odredbe ovog zakona. I naše pravosuđe je reklo da tih 10 milijona eura treba vratiti u državni proračun, ali zapravo ne 10 nego 5. Naime zašto 5 a ne 10? Zato što se za 5 milijona eura nikad nije saznalo kud je u vjetar isparilo, a onih drugih 5 je bilo na računu famoznog Ježića. Koliko je prošlo od pravomoćne presude u odnosu na Ive Sanadera? Niti lipe, niti centa u državni proračun Republike Hrvatske vraćeno i oduzeto nije. E to su te anomalije i to je ono što svaki naš građanin vidi, to su ovi građani na koje se kolegica Peović pozivala, koji vape za oduzimanjem nezakonite stečene imovine i za utvrđivanjem porijekla imovine iz očaja, jer vide da ništa od drugih stvari koje Hrvatska nominalno ima ne vrijedi i ne funkcionira. I hoćete evo zadnji primjer što postoji na papiru, a ne postoji u praksi. Toliko o vjerodostojnosti čitavog sustava. Danas sam govorila o tome da je jedan od prijedloga iz moje Strategije suzbijanja korupcije bio javni registar, zapravo svih ugovora, svih tijela državne vlasti, svih uplata i isplata. Ali između ostalog i posebni registar koji bi se odnosio na ugovore sa medijima. I onda ministrica koju ionako istražuje Ured europskog javnog tužitelja ministrica kulture, resorna ministrica Nina Obuljen Koržinek kaže ma ne, ne sve mi to već imamo u zakonu. Imamo Zakon o elektroničkim medijima tamo piše javnost, transparentnost, prikupljanje podataka, Vijeće za elektroničke medije koje to sve skupa nadzire. Od svega toga u praksi ništa. Dakle, imamo neke zakone. Zakoni su se usvajali zato što smo se trebali nekako upristojiti i približiti standardima EU. U svakom od tih zakona fali ključni detalj. E sad, na nama je da ne budemo površni kao prvo, na nama je da ne budemo populisti. Na nama je da pitamo struku, da pitamo praktičare, dakle one koji zakon primjenjuju u praksi što im točno fali i onda da formiramo sektorske radne skupine, da napokon to pravosuđe i borbu protiv korupcije eto privedemo svrsi. Kada tako počnemo razgovarati ja vjerujem da ćemo se kolegica Peović i ja vrlo lako naći na istoj valnoj duljini u cijelosti, ali isto tako i brojne druge političke grupacije i to je ono što je predizborno obećanje, ali zapravo nije predizborno obećanje. To je po meni ili za mene osobno razlog zašto sam u politici. Eto hvala. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegica malo ću spojiti ovu vašu sadašnju temu, ulogu koju ste vi imali u Povjerenstvu za sukob interesa i zdravstvo, jel' moj resor. I sad mi evo pacijenti, ogorčeni pacijenti onkološki koji odlaze u Kliniku za tumore pišu da na zračenje čekaju, to kad je u pitanju sedam mjeseci. Istovremeno mi šalju ravnatelj Klinike za tumore gradi hacijendu u Istri. Istovremeno mi šalju kakva je imovinska kartica koja je javno dostupna, dakle prihodi i imovina državnog tajnika Ministarstva zdravstva koji je predsjednik Upravnog vijeća KBC Sestre milosrdnice, odnosno Klinike za tumore. I onda imate podatak da je na uređaj za zračenje oboljelih od raka dojke preplaćen je za 11,2 milijuna kuna. Znači 11,2 milijuna kuna je plaćen, a zapravo je cijena 5 milijuna kuna. Znači 6 milijuna kuna je otišlo u vjetar.

Zahvaljujem. Evo ja bih počela od USKOK-a. Em što nema ravnatelja i sa ravnateljem ili ravnateljicom ili bez njega USKOK ima pravosudnih djelatnika za područje nadležnosti čitave Republike Hrvatske i za sve moguće korupcijske afere koji se ne tiču samo politike. To je organizirani kriminal da se razumijemo. 30, da je trideset svetaca, da je trideset avengersa nemoguće. I to je ono što je podcrtano negdje između redova. Nitko ne ispituje stvarne kapacitete pojedinog tijela. Kada nama saborskim zastupnicima dođu izvješća glavne državne odvjetnice, hajde u početku ono dok su kamere, dok se to prije podne prati tu di još ima onih poskočica i doskočica, ali nema merituma. Hajmo i to malo Koliko saborskih zastupnika stvarno pročita što u tim prijedlozima piše? Sabor kao tijelo ne reagira na vapaje pravosuđa kad kažu to i to i to i to u zakonu vam ne valja, a očekujemo rezultate. …/Upadica Htjela bih samo reći ja nisam ni u jednom trenutku rekla da stručnjake ne treba slušati. Ja sam upozorila da je stručnjak, pravni stručnjak i Vladimir Šeks, da je Orešković bio premijer kojeg su smatrali izuzetno stručnim, da je ministar Marić kao vrhunski stručnjak donosio zakone koji su obespravljivali društvenu većinu. Znači ne možemo sve svest na struku, meni je sasvim jasno. Evo ovo je prvi put da se HDZ uopće sa vama slaže od početka ovog mandata, jasno mi je da je to vama struka i da je je to možda perspektiva koja je malo drugačija i potpuno prihvaćam kritike sa vaše strane. No, ono što ste i sami negdje zapravo u svom izlaganju iznijeli je sa stručne perspektive isto malo bitno naglasiti. I samo ministarstvo je podcrtalo tu dimenziju, a to je da imate znači upravni postupak koji nema svoj epilog, znači dolazi do nesrazmjera. Apsolutno je riječ o tome da je USKOK potkapacitiran, da je eutanaziran, da je Državni inspektorat potkapacitiran … …/Upadica Radin: Kada kažete Marić je stručan, pa kao ministar ja ne osporavam da je on znao svoju materiju, a kao političar smo na suprotnim stranama i uvijek ćemo biti. Ista stvar je i za brojne liječnike, ista stvar je i za brojne pravnike. Ali to što se ja sa nekim politički ne slažem pa to ne znači da kada govorim o onim temeljnim zakonitostima evo za početak retroaktivnost na primjer, zastara na primjer. Pa to su temelji vladavine prava. I sad, ako je moja politička točka, polazište to da kažem da je HDZ razorio pravnu državu, da je slomio institucionalnu kičmu i ako kažem da se zalažem za vladavinu prava, jer to znači položiti kamen temeljac države, a ne ono što HDZ trabunja, onda ja ne mogu podržati nešto što je provedbeni procesni zakon koji se ni na što ne naslanja i ni na što uklapa. Jednostavno je to tako,

Najprije moram se složiti sa vama, vi vrlo sistematično pristupate svakom, pa i ovom problemu. U Prijedlogu strategije suzbijanja korupcije iz 2019. godine ste daleko bolje prijedloge i argumente predstavili nego što je to Vlada usvojila kasnije u svojoj strategiji. Međutim, ovo što je kolegica Peović govorila kao stvarno stanje na terenu doista jest tako. Vi ste spominjali te automobile itd. Međutim, iz osobnog iskustva kao načelnice općine ja vam odgovorno tvrdim da postoje osobe koje nemaju evidentiranu ama baš nikakvu imovinu, ama baš nikakve prihode, završe u zatvoru, a onda se otkrije sasvim slučajno da oni imaju na desetke hiljada kuna na tekućim računima, a nemaju nikakve prihode, a pritom još ostvaruju i pomoći iz državnog ili lokalnog proračuna temeljem Zakona o socijalnoj skrbi. E to je država kakvu je stvorio HDZ. …/Upadica Radin:

Zahvaljujem kolegice. Pa da, razlika između moje strategije i HDZ-ove je u tome što je cilj moje strategije bio da se bori protiv korupcije, a ova strategija koja je sad na snazi koja se implementira ima za cilj da borbu protiv korupcije spriječi. To gledamo u praksi. Što se tiče stanja na terenu slažem se sa ovime što ste rekli, jasan mi je cilj, ali mi tu imamo primjerice ljude koji ne znam prihod ostvaruju od prodaje droge, jel'? Ništa nemaju na svoje ime. Odjedanput negdje nekakvih par desetaka tisuća ili stotinu tisuću eura osvane. To je pitanje čitavog niza zakona jel' i ja ću uvijek podržavati da se zakoni jačaju, ali i da se jačaju provedbeni kapaciteti od Porezne uprave, od temeljne policije, od Specijalne policije itd. Da bi to funkcioniralo ti ljudi moraju biti dobro opremljeni, dobro plaćeni, informatizacija mora biti privedena nekoj svojoj svrsi,

Dame i gospodo, kao što je svima poznato kolegica Peović i ja u pojedinim pitanjima smo ne dva svijeta, nego dvije galaksije. Ali kada je u pitanju oduzimanje nezakonito stečene imovine onda postoji visoko međusobno razumijevanje. Uz pohvale ovoj inicijativi ipak moram reći da nama u Hrvatskoj ne trebaju novi zakoni o utvrđivanju legalnosti nečije imovine kao što općenito Hrvatska ima sve zakone kao što ih imaju Češka, Austrija ili Luksemburg u ni jednom zakonu ne piše da se smije krasti, kao što u nijednom hrvatskom zakonu ne piše da institucije ne moraju provoditi zakone, ali u Hrvatskoj se zakoni ne provode. Hrvatska primjerice ima odredbu u Poreznome zakonu kojom se sa stopom od čak 60% poreza naplaćuje nerazmjer nečije imovine i njegovih legalnih prihoda. U Poreznoj upravi postoji čak i posebna služba za otkrivanje i financijske istrage nezakonito stečene imovine. Međutim, ovo su sve slova na papiru bez ikakve stvarne primjene u današnjoj Hrvatskoj. Imamo situaciju da se obične građane, dakle poštene hrvatske građane koji nemaju nikakvu političku, društvenu moć, doslovno maltretira, primjerice od strane Ministarstva financija. Tako mi ovih dana govori jedna Zagrepčanka da je Privredna banka traži informaciju na temelju čega je dobila nekoliko tisuća eura od svojih prijatelja i to iz Njemačke, dakle Njemačka nije nikakva porezna oaza. Da stvar bude još bizarnija, traže obrazloženje zašto je ta gospođa uplaćivala na račun iznose od nekoliko stotina eura. Znači u Hrvatskoj su sumnjivi obiteljski ljudi i s njima se bave i država i banke po nalogu države, ali kada se mjesecima na račun jednog umirovljenika uplati gotovo 70 milijuna eura onda Porezna uprava ništa ne vidi. Upravo je to bio slučaj s umirovljenikom Škugorom, ocem osumnjičenika u aferi INA. Dakle, običnog se građanina maltretira zato što od rodbine posuđuje novce, 10 ili 20 tisuća eura i kakve to uopće veze ima sa državom, ali kada su u pitanju milijuni onda je država slijepa i gluha. Hrvatskim tijelima nije bilo sporno ni kada je 2014.g. Pavao Vujnovac podizao u gotovini 27 milijuna kuna, dakle tko diže 27 milijuna kuna u gotovini? Obična osoba sigurno ne diže 27 milijuna kuna u gotovini osim ako je tih 27 milijuna kuna išlo recimo jednom ministru zato što je Vujnovcu omogućio ogromnu zaradu. Jer podsjetit ću da je Vujnovčev poslovni uzlet krenuo 2012.g. kada je Ivan Vrdoljak postao ministar zadužen među ostalim za energetske državne tvrtke. Upravo ministar Vrdoljak tada pojedinim državnim tvrtkama daje nalog da prestaju same kupovati plin, iako su to ogromne tvrtke, već da plin počnu kupovati preko Vujnovčevog PPD-a. Znači Vujnovac kupi nešto za 100, a zaračuna Petrokemiji za 120. Plin teče kroz cijevi i jedini Vujnovčev angažman je jedan laptop i printanje ugovora. U tom kontekstu postaje razumljivo da netko ode u banku i u nekoliko kufera podigne u gotovini 27 milijuna kuna, ali to naravno nitko nije ispitivao, niti je utvrđen krajnji korisnik tih novaca koje je podigao Vujnovac u gotovini. Je li ikada ispitano odakle Stipi Mesiću, bivšem predsjedniku, novci da kupi dva stana u gotovini? Mesić je na upite odakle mu novac najprije govorio o nekakvim prijateljima, da bi nakon nekoliko mjeseci rekao da mu je to posudio izvjesni Božo Dimnik za kojeg postoje ozbiljne indicije da je bio pukovnik UDBA-e u Sloveniji. I upravo dvostruki kriteriji jesu omča oko vrata hrvatskoj državi i hrvatskome društvu i izvorište svih nedaća i nepravdi s kojima se Hrvatska suočava, dvostruki kriteriji automatski znače da se zakoni na nekoga odnose, a na nekoga se ne odnose. Svi se sjećamo analize imovinskog stanja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i 200 tisuća maraka na računu Zagrebačke banke. Nikada nitko nije osporio da je Tuđman prodao na desetke tisuća knjiga i glede toga, tih 200 tisuća maraka po ničemu nisu bili sporni. Dakle, Tuđman je zbog tih neprijavljenih 200 tisuća maraka bio na stupu srama i doživio opću osudu i to su dvostruki kriteriji. Legalnost Tuđmanove imovine nije bila po ničemu sporna, dok je Mesićeva u potpunosti sporna, ali Mesić nije doživio opću osudu, čak štoviše, Mesića se do današnjih dana pokušava prikazati kao nekakvog pozitivnog aktera u Hrvatskoj iako sve činjenice govore da je taj čovjek duboko u korupciji, uvezan sa starim udbaškim i antihrvatskim strukturama, a upravo te strukture ne dopuštaju transparentnost, europske vrijednosti i istinski demokratski život u Hrvatskoj. Tako je prije nekoliko dana Mesić predstavljao svoje memoare i to u organizaciji izvjesnog Franje Maletića. Uobičajeno, kad su u pitanju te strukture one djeluju po starom receptu koji se zove „dršte lopova“. Tako Mesić sustavno iznosi objede na račun različitih ljudi, a sama činjenica da je njegov nakladnik Frane Maletić, vlasnik nekadašnje tvrtke Max Media, koja je za Sanadera obavljala obavljala poslove koje je kasnije preuzela Fimi Media, u potpunosti razotkriva i kompromitira i Mesića i njegovog izdavača Maletića. Uz to, taj Mesić odnosno oprostite, taj Maletić je 1987.g. bio šef Jata u Kanadi, a poznavatelji bivšeg sustava kažu da je to mjesto bilo rezervirano isključivo za povjerljive suradnike UDBA-e. Dakle, Hrvatska svjedoči općoj netransparentnosti, a državni aparat radi otvoreno protivno zakonu jer koji je razlog da Porezna uprava ne provjeri usklađenost legalnih prihoda predsjednika sabora Jandrokovića s njegovom imovinom. Naime, Jandroković ima iznimno veliko bogatstvo, a cijeli radni vijek osim kratkog razdoblja, on je državni činovnik ili dužnosnik. Zašto dakle Porezna uprava nije izvršila provjeru legalnosti Jandrokovićeve imovine? Jer ukoliko je Jandrokovićeva imovina ilegalna onda to znači da je on ucjenjiv, a ako je ucjenjiv od strane nekog lobija u Hrvatskoj onda može biti ucjenjiv i od Srbije ili bilo koje druge države koja ima materijale da ga ucjenjuje. Upravo je iz demokratskih razloga ključno da vodeće osobe u državi nisu ucjenjive. Što je s imovinom predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića, čovjeka koji je imao odvjetnički ured 8.g., nakon čega je izabran u Ustavni sud i koji prijavi da mu je samo ušteđevina veća od 10 milijuna kuna? Zašto Porezna uprava nije utvrdila koliko je Šeparović uplatio poreza na dobit i koliko je novaca uprihodio od državnih tvrtki? I upravo u tome jest problem. Porezna uprava ne radi svoj posao, ni kada je u pitanju Mesić, ni Jandroković, ni Miroslav Šeparović, ni Slavko Linić ni kad je u pitanju primjerice Ivan Jakovčić. Porezna uprava je rigorozna kada je u pitanju vlasnik kafića, kumica na placu, ribar, poljoprivrednik, građevinski obrtnik ili poduzetnik koji nije naravno uvezan s moćnicima, ali to mora biti standard za svakoga jer ne postoji lijevi ili desni lopovluk, ne postoji lijevi ili desni zakon, ne postoji lijevi ili desni porez. I u tome se razlikujemo mi koji želimo stvarne promjene u Hrvatskoj tj. jednakost pred zakonom i jednaku primjenu zakona za svakoga i prema svakome. HDZ-u, SDP-u, Možemo!, Domovinskom pokretu ili HNS-u smeta lopovluk druge opcije, ali ne smeta njihov vlastiti lopovluk i u tome je sadržan problem današnje Hrvatske, a on se zove nejednakost pred zakonom. Hrvatskoj ne trebaju novi zakoni u borbi protiv korupcije jer se sadašnji ne primjenjuju. Hrvatskoj trebaju sasvim druga rješenja odnosno jedno je rješenje, Hrvatskoj treba smjena današnjih struktura tih struktura upravo koje ne primjenjuju zakone i ne provode ih. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala

Sasvim kratko s obzirom da idemo prema kraju rasprave. Pozivam vas sve da potpišete peticiju koju smo pokrenuli online znači za vraćanje Zakona o ispitivanju porijekla imovine i uvođenje poreza na neto bogatstvo koju smatramo kao dvama stupovima koji omogućuju uistinu veću distribuciju, pravedniju distribuciju i utvrđivanje znači ovih svih anomalija koje smo ovdje spomenuli, a druga stvar znači od ovog vikenda krećemo i potpisivati peticiju doslovno na ulici. Znači smatramo da je 83% građana koji smatraju da trebaju vratiti Zakon o ispitivanju porijeklu, porijekla imovine sasvim dovoljni razloga da se politički svi angažiramo da se taj zakon i vrati. Tako da ćemo od ovog vikenda po trgovima diljem Hrvatske potpisivati i peticiju i zato vas sve pozivam i saborske zastupnike i zastupnice da nam se pridružu, pridruže tome i da napravimo pritisak na Vladu jer sasvim je jasno nažalost da će sutra usprkos nekih ovdje da su oni za ispitivanje porijekla imovine, da oni su za pravdu i pravednost HDZ-ovski zastupnici ipak glasati protiv ovog zakona. Hvala gospođo Peović, imate jednu repliku gospođe Vidović Krišto. Izvolite. Kolegice Peović prethodno ste rekli da Damir Vrhovnik nije ljevičar. Ok, dakle čovjek je bivša UDBA, a njih se u Hrvatskoj protivno demokratskim standardima naziva ljevičarima. Ja se slažem da udbaši nisu ljevičari, ali ogromna većina lopovluka ima upravo taj background jer Tedeschi ili Branko Roglić, dakle sve veliki i bogati poduzetnici jesu udbaši, a u Hrvatskoj se nameće teza da su udbaši dobri, a problem su eto hrvatski branitelji ili Tuđman. Uzmite samo najvećeg medijskog mogula Nina Pavića isto udbaša. Njega se i njegove lopovluke uopće ne spominje. Moje pitanje glasi je li transparentnost ključ svih problema u Hrvatskoj i je li jednakost pred zakonom također rješenje hrvatskih problema? **Radin, Furio Pa sad mislim trebalo bi mi malo više da odgovorim na ovo pitanje, ali u svakom slučaju Radnička fronta je uvijek osuđivala di… mislim lopovluk s koje god strane dolazio i to mislim nema nikakvu, nikakvu ono stranačku iskaznicu taj lopovluk to je sigurno, al je činjenica baš suprotna zapravo da je dosta onih koji su desnog opredjeljenja. Mislim HDZ vlada praktički od početka jel tih 30 godine 2/3 vremena je HDZ na vlasti tako da ne stoji vam baš teza da su neki koji se smatraju lijevo sad. Mislim mada to je onak pogrešno gledat na taj način. Duboko vjerujem da je stvar u tome da postoje elitne grupe, skupine koje osiguravaju i političku moć koja dolazi iz političke vladavine onih koji su na vlasti, a elite će pokušavati perpetuirati svoju moć bez obzira tko bio na vlasti. I zato uvijek govorim znači kad dođe do te progresivne lijeve vlade mi ćemo se suočiti sa mnogim pritiscima i na te pritiske moramo odgovoriti. Ja vjerujem da … …/Upadica

lopovluk je uglavnom tog backgrounda kao što se ne mogu ni složit s vašom tezom da sam ja iznijela da je ne znam HDZ desno. Ne, u Hrvatskoj ću reći vrlo otvoreno danas ne postoji desno i lijevo, Hrvatska se dijeli na poštene i nepoštene,

Politička volja za borbu protiv korupcije počinje na izborima, a mi na izbore ove parlamentarne po svemu sudeći opet idemo po neustavnim izbornim pravilima, a to onda u prijevodu znači da sva ova krađa kojoj svjedočimo i o kojoj stalno pričamo, o raznim korupcijskim aferama zapravo počinje na izborima. E pa sad ako su već i sami izbori krađa onda ja pozivam građane neka to onda bude zadnja, to onda i nas obvezuje da odmah nakon sljedećih parlamentarnih izbora izmijenimo izborno zakonodavstvo i po meni je to prva antikorupcijska mjera. Nakon toga bismo umjesto postojećih 20 županija trebali složiti pet, šest ako treba i sedam smislenih regija ili cjelina, a nakon toga bi trebali krenuti u reformu pravosuđa. To zapravo znači jačanje neovisnosti pojedinih državnih tijela. S obzirom da će i izbor glavne državne odvjetnice ili odvjetnika ponovno uskoro postati tema ja ću podsjetiti da čim glavnog državnog odvjetnika bira obična parlamentarna većina, dakle pozicija, vlast u tom trenutku mi nemamo neovisnog glavnog državnog odvjetnika. Svojevremeno su to govorili i europski eksperti davne 2014. godine. Tome sam osobno svjedočila, ali davnih je to dana bilo. Prepušteno je Hrvatskoj da sama procijeni je li naš model izbora glavnog državnog odvjetnika dobar ili nije. Naravno da je Hrvatska rekla da je i samo ću zaključiti ma sjajan je, evo sjajan! To treba promijeniti. Nakon toga treba promijeniti sustav unutarnje kontrole u pravosuđu. To znači ovlasti i sastav ali i način rada Državno-odvjetničkog vijeća, Državnog sudbenog vijeća itd. A onda treba ojačati sustav prevencije. Tu ne mislim samo na redefiniranje i davanje novih ovlasti i nadležnosti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Pod prevencijom mislim na razna druga kontrolna i nadzorna tijela, jer borba protiv korupcije može biti učinkovita samo ako imamo sustav u kojem se 99% te korupcije spriječi na vrijeme, a onda možemo ovih 1% prepustiti USKOK-u i DORH-u koliko god dobro ili slabo kapacitiran bio. Kod nas na žalost stanje nije takvo i onda imamo ovakvu inflaciju korupcijskih afera, onda imamo situaciju da nam USKOK i DORH predmete skrivaju u ladicama jer se boje premijera, a i ono što ne drže u ladicama nego drže na stolovima, oko sebe, po klupama jer su im uvjeti rada stvarno sramotni za jednu državu onda se to ne rješava i jednostavno nema čovjeka koji bi taj spis mogao prožvakati onako kako treba. Za kraj informatizacija. Tu ne mislim na informatizaciju, digitalizaciju u kontekstu kako je to govorio Tomislav Karamarko ili u kontekstu kako to radi HDZ. Evo kad smo na utvrđivanju porijekla imovine šta bi ovaj zakon značio primjerice za onu cvjećarnu koja je napravila fantastičnu zdravstvenu aplikaciju. Apsolutno ništa! Sve je zakonito, sve je po pe-esu, je li baš čisto znamo da nije. Ali hoću reći takve situacije Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečenog jednostavno ne može dohvatiti. Kada govorimo o informatizaciji mislim na izradu čitavog niza javno dostupnih, javno dostupnih, građanima dostupnih, svima dostupnih registara i baza podataka od javnog registra državnih nekretnina o kojim smo govorili prije par dana, pa do javnog registra svih ugovora sa medijima i čitavog niza drugih. Dakle, takvi javni registri u jednom društvu, u državi stvaraju jednu sasvim drugačiju društveno-političku kulturu u kojoj je korupcije neusporedivo manje jer se naprosto iz aviona vidi. E kada ćemo imati onoliko zainteresiranih pari očiju jel' svih građana, istraživačkih novinara, političkih konkurenata koji će jedni druge nadzirati i ukazivati na sve nepravilnosti onda će i cijeli taj sustav i ozračje da je korupcija nešto ogavno, a ne nešto što nam sjedi u Vladi eto sve će se promijeniti. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Bili ste vrlo točni. Gospodin Davor Dretar prije je bio odustao, ali piše, pa ga moram, moram ga pozvati ispred Domovinskog pokreta završno. Nema ga. Gubi pravo. Gospođa Mirela Ahmetović, SDP završno. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Dakle, tijekom ove rasprave možemo zaključiti po riječima vladajućih da je osnovni problem sa prijedlogom zakona kolegice Peović taj što je već sve regulirano. Tražite nešto što već postoji propisano u zakonskim propisima i to u niz zakonskih propisa što poreznih, što kazneno-pravnih. Ali ne samo to da je regulirano, nego to već netko i radi. Pa Porezna uprava to radi i sad ste se vi uhvatili sa 51 postupkom koji je pokrenut tijekom godine dana. Čak se tu i propitivalo jeste li sigurni, odnosno kolegicu Benčić je li sigurna da se radi o 51 postupku itd. Međutim, kada uzmete u obzir da je u šest godina od 2015. do 2021. naplaćeno manje nego što se u mjesec dana, dakle ne godinu dana, nego u mjesec dana naplati prometnih kazni, prometnih kazni onda se morate zapitati što je to regulirano i tko to što provodi. U godinu dana SDP-ove Vlade milijarda kuna procesuiranih predmeta je izvršeno, u godinu dana. U šest godina HDZ-ovih naplaćeno manje nego prometnih kazni u mjesec dana. E to je realnost i to je stanje na terenu i to je efikasnost zakona koje donosi HDZ-ova većina. Puno puta su tu spomenuti i trgovci. Pa ja bih rekla da trgovci baš i imaju posla sa ovim zakonom i trebamo to raspravljati u kontekstu trgovaca, jer najveći su trgovci ovdje HDZ-ovci koji trguju primjerice utjecajem, svojim položajem. To su najveći trgovci. I da, trgovci su i suosnivali HDZ, pa od malih trgovaca običnih poštenih ljudi a nastali tajkuni preko noći, preko noći nastali tajkuni koje by the way ova Porezna uprava ne kontrolira iako ima se zakonske pretpostavke i što sad vi tu nešto predlažete. Istovremeno imamo informaciju koju možda nitko nije tu spomenuo da je prošle godine 60% stanova kupljeno u kešu. 60% stanova u RH je u godinu dana kupljeno u čistom kešu bez kune kredita. Što kažete na to? Što kažete na to? Što kažete na to? I nikom ništa. Jel sad jasno? Da li je sad jasno zašto se HDZ opire donošenju ovakvog zakona koji bi se bavio isključivo utvrđivanjem nesrazmjera u imovini i sankcioniranju činjenica odnosno slučajeva kada se nezakonito stekne neka imovina. Meni je potpuno jasno odavno. Jel jasno sad zašto je HDZ ukinuo porezni USKOK, zašto ga je stavio pod Poreznu upravu? Ako vam nije jasno pročitajte sad je izašao članak prije pola sata kako su djelatnica Porezne uprave i još neka njena tamo frendica dilale informaciju nekom poduzetniku o ovrhama. Zato ne treba biti efikasnija Porezna uprava, zato ne treba zakon. Zato ne treba zakon. Zašto se ne želi dirati u ovako postavljen zakonodavni sustav? Jasno je, zato što je ovako dobro. Što bi rekao Grlić Radman pa dobro je. sad biste vi nešto mijenjali i tu preispitivali otkud ljudima keš za stanove. Kaže kolegica znam da je teško vjerovati da se samo 51 postupak utvrđivanja nesrazmjera imovine pokrenuo. Kaže to kolegica Benčić. kako je teško povjerovati? Meni je posve jasno kada vidim kako radi Porezna uprava. Kaže prvi u smislu provođenja postupka prema Zakonu o porezu na dohodak, prvi korak prikupljanje podataka o rizičnim poreznim obveznicima. Pa nisu rizični porezni obveznici HDZ-ovci. Drugi korak, utvrđivanje prioriteta od strane područnog ureda. Pa neće Porezna uprava koja je pod HDZ-ovim Ministarstvom financija reći da je prioritet istražit HDZ-ovca koji je nezakonito stekao imovinu, a da se razumijemo ono što sam predložila, pa ajmo od sebe krenut, ajmo mi koji smo u mandatu neka se tijekom cijelog našeg mandata samo na nas baca svjetlo i provjerava svaka lipa naše imovine odakle je došla, odakle je došla je li zakonito ili nezakonito. A ne, ne, a ne, ne, kolegice Peović neće ići dok je HDZ na vlasti. Radin: Vrijeme./… … digitalizacija Porezne uprave, porezni zakoni, bilo kakvi zakoni ne igraju dok je HDZ na vlasti. Nema tog zakona koji je iznad HDZ-a. **Radin, Furio I sada je gospođa Katarina Peović na kraju u ime predlagatelja će imat završnu riječ. Izvolite. Pa zato kolegice Ahmetović budućnost bez HDZ-a to je naziv jednog našeg prosvjeda. Budućnost bez HDZ-a ali nije ni to konačni korak, sa HDZ-om treba smijeniti i njihove politike i to nije tako jednostavno jer imamo interesne skupine, imamo grupe, elite koje će naravno pritiskati. Neki HDZ-ovci vjeruju vjerujem i sami da su moralni i da se žele tome oduprijeti, ali nije se lako tome oduprijeti. Interesne skupine su jake, izuzetno su moćne i jasno je da vrše pritisak. No, zato kažem jedna buduća progresivna vlada morat će se uhvatiti u koštac s ovim i naravno da mi možemo reći postoji već zakonski okvir, postoji, ali opet ajmo ponoviti podatke i drago mi je da su se moji podaci ovdje nadopunili sa 51 jel istražnom radnjom, upravnim postupkom da se treba ponoviti činjenica koju navodi MMF 1/3 BDP-a je u sivoj ekonomiji, a naplaćeno je samo 28 milijuna i to zajedno USKOK i DORH i to u jednoj godini koja se naziva rekordnom. to su rezultati. Od toga zlouporabe ovlasti Lovrinčevića nisu u to ubrojali. Samo 3 milijuna od 12 osoba, 12 sirotanovića koji su uhvaćeni vjerojatno jadni u zlouporabi ovlasti. Samo 1,5 milijuna za utaju poreza od 10 osoba, pa mi imamo najmanje 10 puta više tih slučajeva. Znači apsolutno nedostatno, apsolutno se anesteziralo s razlogom USKOK, porezni USKOK, sada sama činjenica da se nitko ne želi za ravnatelja USKOK-a jako puno govori i to je cilj ove vlasti. Sve je u redu, slažem se, ništa ne treba ako vam je dobro, dobro je, a ako vam nije dobro trebamo mijenjati. Počinjemo mijenjati tako da ćemo eto sutra odgledati i tu predstavu glasanja protiv ovog zakona. Nadam se da će to u ljudima izazvati revolt jer 85, 83% građana smatra da se treba vratiti Zakon o ispitivanju porijekla imovine i oduzeti nezakonito stečenu imovinu od '90.-tih na ovamo. Ma k vragu s ovim legalizmom koji smo ovdje čuli, ovim praznim okvirom legalističkim na koji neki pozivaju iz oporbe, ne može se. Može se, naravno da se može ako postoji politička volja, a mi svi znamo da je pretvorba i privatizacija izvedena na kriminalan način i to je istočni grijeh ove države i on se mora ispraviti i ispravit će se jer 83% ljudi smatra da se treba ispraviti, a to je dosta veliki postotak i to je dosta velika brojka ljudi koji misle da se treba oduzeti nezakonito stečena imovina od '90.-tih na ovamo i nema mi tih pravnih stručnjaka koji me mogu uvjeriti o nekoj retroaktivnosti koja se ne može sprovesti. Sve se može sprovesti ako postoji politička volja, a politička volja mora biti volja naroda što god mislile elite o tome. Prema tome, pozivam sutra na glasanje koje će završiti porazom, iz poraza u pobjedu. Ljudi se trebaju naljutiti, ljudi trebaju izaći na izbore i trebamo smijeniti ovaj HDZ i smijeniti HDZ-ove politike, smijeniti kriminalnu organizaciju koja je osigurala jednoj tankoj eliti, onom ulju na vodi, da živi jako dobro, a da svi mi živimo sve lošije i lošije iz dana u dan i to će se desiti kad-tad, a onda ćemo uvesti Zakon o ispitivanju porijekla imovine i onda ćemo ispitati imovinu i HDZ-ovih ministara koji, evo sad dolazi novi v.d. na Ministarstvo gospodarstva, pa svi se divimo, odakle čovjeku to sve, ali ne može se njegovoj ženi upisat u imovinsku karticu njezine prihode iz PBZ-a jer je to poslovna tajna. Ma nemojte! Znači, štitit ćemo banke, štitit ćemo financijske institucije i njihove zaposlenike i njih se neće pitat, košto se neće pitati ovog ravnatelja odnosno pre…, HNB-a kolku on ima plaću. On sam sebi autonomno određuje plaću, zamislite vi to. A šta on radi? Prva i osnovna zadaća mu je da osigura stabilnost cijena, tako stoji znači u Statutu HNB-a. Pa di je ta stabilnost cijena? Al njegova plaća je visoka, to je autonomna odluka autonomnog HNB-a i samo da najavim, stvarno zahvaljujem se ovdje HNB-u jer će navodno idući tjedan objaviti fenomenalno otkriće, konačno nakon 2014.g. prvi puta o koncentraciji štednje. Ne žele objaviti taj podatak, ali će ga možda objavit idući tjedan. Taj podatak se nije htio objaviti zato što on pokazuje koliko ta elita i manjina drži štednih naloga, koliko ima štednju u svojim rukama, 2014. 1,7% je držalo više od 40% ukupne štednje i onda nam HNB svake godine daje one podatke o prosječnom štediši. To je ono jedni jedu meso, drugi kupus, jedemo sarmu. Prosječni štediša imate, ima skoro 10 tisuća eura na banci, kamon, ono di je taj prosječni štediša, ono trebali bi ga stvarno tražit lupom. Ljudi se zgražaju kad čuju te podatke od HNB-a, ljudi su uopće zgroženi politikom HNB-a i načinom na koji HNB kontrolira cijene, a kolike si plaće isplaćuju. Pa zato Ćorići idu tamo na lukrativnu poziciju, to im je odstupnica. To su stvari koje ja se nadam da će ljude naljutiti, da će ljudi nakon sutrašnjeg vašeg glasanja biti još više revoltirani načinom na koji HDZ vodi ovu zemlju jer nakon već jedno ne znam koje afere, više ni ne brojimo, 30. smijenjenog ministra, HDZ će sutra izglasati da mu ne treba Zakon o ispitivanju porijekla imovine. Ha, ha, ha. Nadam se da će to svi vidjeti i da će shvatiti razmjere problema u kojim se nalazimo. Užasno smo pristojni, Francuzi izlaze na ulice za jedan članak Zakona o radu koji im ne odgovara, Hrvati su užasno tihi i pristojni, ali ja vas pozivam nemojte to više biti, izađimo na ulicu, ovu subotu i nedjelju potpišite peticiju na glavom zagrebačkom trgu da se vrati Zakon o ispitivanju porijekla imovine nakon ovog šarade, ovog sabora koji će se uskoro raspustiti, glasajte za budućnost bez HDZ-a. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Time smo zaključili raspravu i glasat ćemo